Poštovane kolegice, poštovani kolege, Hvala vam lijepa. poštovane kolegice i kolege završno

Evo, to je bila ta informacija sada prelazimo na točku: - Predstavljanje Vlade RH i glasovanje o povjerenju Vladi RH. Kolega Bauk izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče u ime Kluba SDP-a tražim stanku od sat vremena kako bi mogli proučiti Program Vlade jer smo ga dobili prije 49 minuta. Pa tih sat vremena bi bilo točno dvostruko vremena nego što smo imali do sada. Zahvaljujem. Hvala vam. Stanku ću odobriti, ali vidjet ćemo u kojem trajanju. Kolega Tomašević, izvolite. **Tomašević, Tomislav (Možemo!)** Pa isto tako u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka tražim stanku od sat vremena. Isto tako dobili smo Program Vlade prije 40-tak minuta na mail, ja moram priznati da, meni je ovo prvi saborski mandat ali u odnosu na Gradsku skupštinu Grada Zagreba gdje materijali u pravilu dolaze 15 dana prije, to da dođe skoro 15 minuta prije Program Vlade koji ima 50-tak strana, a ovo je Vlada kontinuiteta meni se čini problematično kao praksa i volio bi da se to više ne ponavlja. Koliko znam čini mi se da i ona vlada Oreškovićeva je poslala bar taj program vlade dan ranije pa doista ne vidim razlog zašto smo ga dobili 40-tak minuta ranije nego što bi o njemu trebali raspravljati kao saborski zastupnici. I iz tog razloga da bi se isto upoznali s tim programom tražim stanku u trajanju od sat vremena. **Jandroković, Hvala poštovani predsjedniče, tražim stanku u ime Kluba MOST-a, razlozi su isti. S obzirom da je ovaj program vlade lista lijepih želja, prepisivačina iz predizbornih programa HDZ-a gdje je ovršenima i blokiranima posvećeno, ja bih rekao, tri, tri rečenice, gdje je ključnim problemima i strukturnim reformama u RH posvećeno jako malo prostora i gdje nisu dani nikakvi jasni rokovi kada će se i u kojem vremenskom okviru to provesti i sada se nama to kao oporbi šalje na mailove pola sata prije ove sjednice da se uopće ne možemo niti upoznati s tim programom, da se ne možemo pripremiti za raspravu, mi smo svakako spremni, ali tražimo određeno vrijeme da vidimo koje su manjkavosti tog programa iako smo i u ovo malo vremena uočili puno nedostataka, želimo dakle da se konzultiramo unutar kluba i tražimo stanku od sat vremena. **Jandroković, Gordan u ime ženskog kluba Stranke s imenom i prezimenom, Pametno i GLAS, isto tako, tražimo stanku od najmanje sat vremena da bi ovaj program kojeg smo dobili evo pred sami početak ove sjednice mogli proučiti i kvalitetno se pripremiti za raspravu. Dakle, očekujem da ovako ozbiljna stvar zahtjeva, dakle sat vremena je minimum u kojem bi mogli analizirati i kvalitetno pripremit raspravu. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče, također ispred Kluba hrvatskih suverenista tražim stanku u trajanju od sat vremena radi dodatnih konzultacija o programu koji smo nedavno primili. Iako ovdje moram naglasiti, program je zapravo ime i prezime ove koalicije, a ime i prezime ove koalicije je HDZ i SDSS, tako da sve ono što je ova vlada radila u toj kombinaciji HDZ-SDSS odnosno hrvatsko-srpskoj koaliciji, radit će i dalje, ništa se nije promijenilo, ali smatram da je bezobrazno tek nekoliko minuta prije početka sjednice dostaviti program. Bit će isti stav o zaštiti života kao što je bio i dosada. Nažalost, i nakon završetka mandata i ove vlade bit ćemo na predzadnjem mjestu po razvijenosti u tako da je zapravo i suvišno gledati program, ali jednostavno zbog arogancije vladajućih, zbog davanja programa zadnji sekunda, tražimo stanku da se možemo dodatno konzultirati. **Vrkljan, Milan (DP)** Hvala. U ime Kluba Domovinskog pokreta također podržavam ovo što su drugi klubovi zahtijevali, podržavamo da se napravi stanka najmanje sat vremena, ali isto tako hoću naglasit da ovo nije dobra praksa, nije u redu da, da oporbene stranke i klubovi dobiju program pola sata prije zasjedanja sabora. S druge strane vaše je neosporno pravo da temeljem vaše većine u saboru izglasate povjerenje vladi, ali tako povjerenje vladi u kojem oporbene stranke ne bi uopće sudjelovale, a može se i to dogodit da poslije ove pauze od sat vremena se dogovorimo da nećemo uopće sudjelovat u daljnjoj raspravi, mislim da to ne treba ni većini, a s ovakvim postupcima nas oporbenjake gurate prema tom izlaznim vratima, mislim da to nije pametno i zato tražim najmanje sat vremena pauzu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro. Javlja li se još netko? Kolega Bačić, izvolite.

i rekli nekoliko riječi o ovom programu Vlade RH. Naime, ovaj program kojega je dostavio mandatar je program, pobjednički program HDZ-a koji se nazivao Sigurna RH. Taj program je dopunjen sa stajalištima, projektima i programima naših koalicijskih partnera. Ja moram reći da smo taj program u predizbornoj kampanji komunicirali dnevno u brojnim sučeljavanjima s našim kolegama ovdje u HS i da su taj program Sigurna RH prepoznali naši sugrađani i dali HDZ-u ogromno povjerenje i zato me još i više čudi da zastupnici koji su bili u ovoj predizbornoj kampanji tek se sada iščuđavaju programu koji je pobijedio na parlamentarnim izborima. Stoga vjerujem da je bilo itekako dovoljno vremena da se upoznaju sa programom HDZ-a jer je ovo vlada koja je proizišla iz ovih izbornih rezultata i koju čine uglavnom predstavnici HDZ-a s našim koalicijskim partnerima. Prema tome, evo želim naglasiti da je itekako bilo dovoljno vremena da se sa ovim programom upoznaju, a ovo prije svega doživljavam kao jedan performans, a ne kao ozbiljnu pritužbu na dostavu programa. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro.

ovaj program vlade trebali prije poslati, ali ovo nije samo vlada HDZ-a, ovo je vlada SDSS-a, ovo je vlada nacionalnih manjina, ovo je vlada HNS-a, ovo je vlada reformista. Jel išta od njihovog programa ušlo …/Upadica: Hvala Hvala vam, ali ovo nije povreda Poslovnika, ovo je replika, tako da vas molim da to ne činite. Vi tražite repliku? …/Upadica: Da/… Repliku se ne može tražiti. …/Upadica se ne razumije/…Molim?

Izaberite koji god vam treba. Danima se pričalo o tome da se RH nalazi u teškoj situaciji, da nas čeka teška i gorka jesen, tražimo dobra i kvalitetna rješenja. Ukoliko mislite da je ovakav način dostavljanja dokumentacije u zadnji tren Hvala vam lijepa/… u interesu svih hrvatskih građana, fulali ste svoju misiju. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Orešković, vi ste sad povrijedili Poslovnik, neću danas još davati opomene jer ste novi ali molim vas da ne koristite povredu Poslovnika za ovo što je replika. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bačić je povrijedio članak 238. jer je konstatirao da oporba može dobiti 2 minute prije sjednice program Vlade koji slijedi u 4 godine. Ovaj pamflet koji ste nam poslali ako je to program, onda ste ga mogli poslati i na konstituiranju. Sve Vlade su bar 24 sata kolega Bačiću, slali zastupnicima program a vi se rugate ovdje sa biračima i sa zastupnicima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bulj, hvala vam lijepa. Dakle, samo jedno pojašnjenje. Jučer je donesen ovaj zakon, dakle ni nije mogao doći nego jučer navečer, to je jedna stvar, nije došao navečer, došao je ujutro ali zato i postoji predstavljanje programa koji će biti od strane predsjednika Vlade odnosno mandatara u ovome trenutku i moći ćete saslušati ono što mandatar ima za reći, osim toga svi ste već prijavili, dakle pretpostavljam da ste i proučili program ako ste se prijavili za riječ. Izvolite, kolega Bauk. Vi ste javili isto za povredu Poslovnika? **Bauk, Arsen (SDP)** Da. Kolega Bačić je povrijedio čl. 119. stavak 2. Poslovnika koji kaže da mandatar uz zahtjev za glasanje o povjerenju dostavlja program Vlade i životopise. Dakle ne izborni program. Nama je to došlo danas, to što ste vi imali izborni program, to ste išli u izbore ali ovo o čemu glasamo, to je danas, nije ovo partijska država da je vaš program, … …/Upadica predsjednik: Nemojte dobacivati, molim vas./… … vaše ime, vaš program i dokumenti. Dakle, idemo po proceduri, **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Dobro, evo ga, sjednicu ćemo nastaviti u 10 sati i 35 minuta, dakle za 15 minuta. Prvo će govoriti mandatar a nakon toga možete nastupati u ime klubova. U 10,35 je nastavak.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Dopustite mi da u najkraćim crtama podsjetim na ustavni položaj i odgovornost Vlade RH, prema Ustavu RH Vlada obavlja izvršnu vlast i odgovorna je Hrvatskome saboru. Predsjednik republike temeljem čl. 98. Ustava RH povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja je temelju raspodjele zastupničkih mjesta u HS-u i obavljanje konzultacija uživa povjerenje većine svih zastupnika. Prema čl. 110. Ustava RH članove Vlade predlaže osoba koja je predsjednik republike povjerio mandat za sastav Vlade. Mandatar odmah nakon sastavljanja vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prihvaćanja mandata dužan je program Vlade i Vladu u cjelini predstaviti Saboru i tražiti glasovanje o povjerenju. Sada ću zamoliti mandatara za sastav Vlade RH g. Andreja Plenkovića da se obrati zastupnicima. Molio bih vas samo dakle da, što, da držite pločicu sa replikom u zraku da vas kolegica vidi, da vas registrira. Isto tako, molim kolege i kolegice koje su na galerijama da čekaju da ih se registrira pa ćemo onda sve to upisati. Dobro. Poštovani mandataru, izvolite predstaviti članove buduće Vlade i program Vlade RH. Izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, cijenjene zastupnice i zastupnici. Imam čast pozdraviti vas na početku sjednice 10. saziva Hrvatskoga sabora i predstaviti program 15. hrvatske Vlade. Prije svega želim svim zastupnicima i zastupnicama čestitati što ste dobili povjerenje hrvatskih građana, koje nas sve obvezuje na časno i odgovorno zagovaranje interesa hrvatskih građana RH u iduće 4 godine. Odgovorno jer se danas kada se pripremamo obilježiti 25 obljetnicu vojno redarstvene operacije Oluja i pobjede u Domovinskom ratu, Hrvatska ponovno nalazi u posebno zahtjevnom trenutku svoje povijesti. Hrvatski građani su svoj dio odgovornosti preuzeli kada su na izborima za HS prije 2 tjedna odabrali sigurnu budućnost, dajući široku potporu HDZ-u da vodi parlamentarnu većinu s partnerima i Vladu u sljedeće 4 godine. Za potpora obvezuje i sada je to, ta odgovornost na nama da uspješno upravljamo i onim predvidljivim izazovima i onim neočekivanim krizama pred nama. Čitav svijet se danas suočava s najvećom zdravstvenom krizom u posljednjih 100 godina i gotovo da nema zemlje koja nije pogođena pandemijom koronavirusa za koju još nema lijeka ni cjepiva. U proteklih 6 mjeseci više od 15 milijuna ljudi diljem svijeta je oboljelo, 620 tisuća je već izgubilo život. Pandemija ne jenjava, naprotiv, ubrzava se svakog dana, imamo četvrt milijuna više zaraženih i preko 5 tisuća preminulih. U Hrvatskoj broj preko 4,5 tisuće ljudi se dosad zarazilo, preko 3200 oporavilo, no nažalost, 125 naših sugrađana je izgubilo život i ovom prilikom želim izraziti svoje suosjećanje s njihovim najbližima. Želim također, pozdraviti i sve zdravstvene djelatnike, liječnike, medicinske sestre, kao i ostale službe koje se svakodnevno bore kako bi spasili svaki život, na čemu im kao zajednica trebamo odati priznanje i biti zahvalni. Pandemija će još biti s nama pa je potrebno da ostanemo odgovorni, da pridržavanjem zaštitnih mjera svi skupa naučimo živjeti s virusom, ne dopuštajući mu da ugrozi naše živote i naše gospodarstvo. Jedino zajedno uz oslanjanje na struku i znanost možemo uspješno prebroditi ovo zahtjevno vrijeme i osigurati gospodarski oporavak Hrvatske. Brojni naši sugrađani trpe teške posljedice ove iznenadne krize koja ugrožava tisuće radnih mjesta i opstanak brojnih poduzeća. Upravo zbog toga Vlada je proteklih mjeseci poduzela snažne mjere kako bi stala iza hrvatskih radnika i poduzetnika te osigurala plaća za preko 600 tisuća zaposlenih i likvidnost za preko 100 tisuća poslodavaca i zahvaljujući tome sačuvali smo radna mjesta i većinu naših tvrtki i obrta. No, s obzirom na neizvjesnu jesen koja nas čeka i mjesecima, a i u godinama pred nama, bit će potrebno pronaći nove mjere kako bismo učinili sve što je u našoj moći da sačuvamo zdravlje i živote, ali i svako radno mjesto jer iza svakog radnog mjesta je sudbina jedne obitelji. Nadalje ćemo podupirati i poslodavce jer oni su kralješnica hrvatskog gospodarstva i bez njih nema radnih mjesta. Prema sada dostupnim podacima, procjenjujemo da ćemo u ovoj godini pretrpjeti gospodarski pad od oko 10% u odnosu na prošlu godinu, što dovoljno govori o ozbiljnosti trenutka u kojem se nalazimo. No, zahvaljujući svim poduzetim mjerama, kao i djelomičnoj turističkoj sezonu koju smo, za razliku od mnogih europskih zemalja ipak uspjeli pokrenuti, sljedeće godine očekujemo snažan oporavak gospodarstva po stopi iznad 6%. Prema procjenama EU komisije, mogli bismo rasti čak i za 7,5% u 2021. po čemu bismo ostvarili drugu najveću stopu rasta u EU iza Grčke. U tom će pogledu prioritet Vlade biti da nakon Europskog vijeća i ispregovaranih 22 milijarde eura iz novog višegodišnjeg financijskog okvira i Europskog programa za oporavak EU za sljedeće generacije u potpunosti iskoristimo ta sredstva kao dodatnu snažnu polugu za oporavak gospodarstva. Prema našim procjenama u sljedećem višegodišnjem okviru odnosno proračunu 2021.-2027. Hrvatska bi trebala imati na raspolaganju 12,7 milijardi eura ponajprije za ravnomjerni regionalni razvoj, ruralni razvoj, poljoprivredu i ribarstvo kao i za promet, okoliš, digitalizaciju, znanost, istraživanje i konkurentnost gospodarstva. Pored toga samo za mjere oporavka EU za sljedeće generacije od posljedica pandemije imat ćemo na raspolaganju do kraja 2024. godine dodatnih 9,4 milijarde eura. Sve skupa riječ je o 166 milijardi kuna odnosno više od jednogodišnjeg državnog proračuna ili na razini deviznih prihoda od čak dvije turističke sezone. Zajmovi po najpovoljnijim tržišnim kamatama u svijetu su oni po kojima se zadužuje EU. Ta sredstva želimo ponajprije upotrijebiti kako bismo očuvali radna mjesta, osigurali brz oporavak gospodarstva, ali i ulagali u preobrazbu naše ekonomije kako bi Hrvatska ubuduće bila otpornija na bilo koju krizu. Naime, ova kriza razotkrila je svu ranjivost europskih gospodarstava pa tako i hrvatskog te je stoga važno da izvučemo sve pouke i ovaj izazov pretvorimo u povijesnu priliku za transformaciju Hrvatske, našeg društva i gospodarstva. Uz to Zagreb i okolicu je 22. ožujka pogodio razoran potres koji je oštetio 25.000 kuća i zgrada, a brojne je i srušio u kojima su mnogi ostali bez svojeg doma i bez mogućnosti da žive kao prije. Stoga je pred nama i zahtjevan i skup izazov dugogodišnje obnove glavnoga grada Hrvatske. Sutra ćemo na prvoj sjednici Vlade, ukoliko dobijemo vaše povjerenje usvojiti prijedlog zakona i uputiti ga u prvo čitanje već idućega tjedna. Podsjećam da su procijenjene štete 11,5 milijardi eura. Cijenjenje zastupnice i zastupnici, imajući upravo sve ove izazove na umu, program Vlade koji vam danas predstavljam bit će temelj i putokaz za izgradnju sigurne Hrvatske. Svjesni smo da se zbog sadašnje neizvjesnosti mnogi naši sugrađani boje sutrašnjice, da su u grču zbog moguće zaraze zbog sebe ili svojih bližnjih, da se pribojavaju od mogućeg gubitka posla ili smanjenja plaća, da se pitaju hoće li njihova tvrtka, obrt ili proizvodnja opstati ili završiti u stečaju. Sve to uzrokuje veliku gospodarsku i društvenu nesigurnost, koja osobito pogađa one najranjivije među nama, starije, nemoćne i bolesne, osobe s invaliditetom, samohrane majke zaposlene na određeno ili samozaposlene, mlade koji su u potrazi za prvim ili stabilnim poslom, poljoprivrednike koji ne mogu prodavati svoje proizvode, a i mnoge druge. Svi oni trebaju oslonac, a Hrvatska kao i prije 30 godina uz odlučno vodstvo treba pokazati odgovornost, solidarnost i zajedništvo. Jedino tako vratit ćemo potreban optimizam, elan i vjeru građana u sigurniju budućnost. Jedino tako ćemo se učinkovito obraniti od virusa, jedino tako ćemo se vratiti na put gospodarskog rasta, jedino tako moći ćemo ponovno živjeti normalan život bez zazora od običnog rukovanja. Zato ćemo se kao Vlada svakog dana odlučno boriti za zdravstvenu sigurnost naših građana, za njihova sigurna radna mjesta, sigurne plaće i mirovne, za sigurne obitelji i demografsku revitalizaciju, za sigurnu hranu i očuvan okoliš, za siguran život i sigurne granice, za siguran gospodarski oporavak i sigurnu starost naših umirovljenika i sigurnu budućnost naših mladih. Poštovane zastupnice i zastupnici, danas se Hrvatska brani na području zdravstvene i socijalne sigurnosti naših građana, na pitanjima demografskog opstanka naše države i našeg naroda, boljeg životnog standarda i perspektivnije budućnosti naših obitelji i mladih, na ostvarivanju samodostatnosti u poljoprivredi i energetici, na izgradnji otpornijeg gospodarstva i učinkovitije javne uprave te na postizanju snažnijeg međunarodnog položaja Hrvatske. To su izazovi na koje naš program nudi rješenja i na koje ćemo odgovoriti politikama koje se zasnivaju na konceptu novog suverenizma, koji se temelji na osnaživanju države i gospodarstva te učinkovitom korištenju hrvatskoga utjecaja u EU prije svega, radi promicanja nacionalnih interesa i kvalitetnijeg života svih hrvatskih građana. Naša prva zadaća je osigurati socijalnu sigurnost našim sugrađanima jer ona je preduvjet razvoja suvremenog društva u kojemu svatko ima pravo na kvalitetnu zdravstvenu skrb, na društvenu solidarnost, ravnopravnost i jednake prilike. Kriza s kojom se danas suočavamo ukazala je potrebu jačanja i modernizacije zdravstvenog sustava, zato ćemo uložiti tri milijarde kuna u modernizaciju zdravstvenog sustava i zdravstvenu skrb, sagradit ćemo nacionalnu dječju bolnicu u Zagrebu i revitalizirati Imunološki zavod. Socijalna sigurnost također znači siguran posao, zbog toga ćemo nastaviti s dosadašnjom politikom i uložiti 10 milijardi kuna kako bismo stvorili poticajno okruženje za stvaranje 100.000 novih radnih mjesta. Važna mjera bit će i bespovratna potpora od 130.000 kuna svakoj mladoj osobi koja krene s projektom s poslovnom idejom. Cilj nam je do kraja mandata daljnjim poreznim rasterećenjima i mjerama za oporavak gospodarstva podići prosječnu neto plaću na 7.600 kuna u cijeloj zemlji, a minimalnu neto plaću na najmanje 4.250 kuna. Nastavkom provedbe mirovinske reforme osigurat ćemo održivost mirovinskog sustava, a za dostojanstvenu starost umirovljenicima povećat ćemo mirovine za najmanje 10% i proširiti krug umirovljenika koji mogu i žele raditi. Na socijalnu sigurnost imaju dakako pravo i najugroženiji među nama te ćemo nastaviti s uključivanjem osoba s invaliditetom na tržište rada i u društvo, a donijet ćemo i novu strategiju borbe protiv siromaštva i socijalnog isključivanja. U dogovoru s našim partnerima donijet ćemo operativni program za poboljšanje kvalitete života i položaja nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Oni su bili i bit će naši partneri jer želimo graditi uključivo i tolerantno društvo koje dijeli i nacionalne i univerzalne vrijednosti. Druga naša zadaća je da u vrijeme 4 industrijske revolucije osiguramo perspektivnu budućnost našim ljudima. Osobito mladima i gospodarstvu koje treba biti konkurentno i temeljiti se na demografski vitalnom i obrazovanom društvu. To podrazumijeva postupni prelazak na nove i čiste tehnologije jer one stvaraju najveću dodanu vrijednost, nova radna mjesta i pokazala su se otpornima na vanjske šokove. Perspektivna budućnost također pretpostavlja nastavak povećanja raspoloživog dohotka građana radi podizanja životnog standarda. Stoga ćemo smanjiti stopu poreza na dohodak s 24 na 20% odnosno s 36 na 30, a poduzećima s godišnjim prihodom do 7,5 miliona kuna koji su također teško pogođeni u ovoj krizi ćemo smanjiti stopu poreza na dobit sa 12 na 10% čime ćemo obuhvatiti 110.000 poduzeća odnosno njih 93% u Hrvatskoj. Za svu hranu ćemo također sniziti stopu PDV-a sa 25% na 13%, nastavit će se reforma školstva i jačat će se digitalizacija u obrazovanju kako bi se osiguranjem kvalitete i kontinuiteta obrazovanja mlade pripremalo za poslove budućnosti te poticati ulaganja u istraživanje i razvoj. Uložit ćemo 5 milijardi kuna u modernizaciju obrazovnog sustava, nastavit ćemo unaprjeđivati položaj odgojno obrazovnih djelatnika te osigurati 50.000 učeničkih socioekonomskih i STEM stipendija. U razvoju novih industrija vodit ćemo računa o boljem integriranju proizvodnje, proizvoda, tržišta i korisnika pomoću digitalnih tehnologija. Uložit ćemo 5 milijardi kuna u inovacije, poduzetništvo i nove proizvode radi digitalne transformacije industrije, razvijanja kreativnih industrija i povećanja izvoza, a ulaganja u istraživanje i razvoj povećat ćemo sa dosadašnjih 1% na 2,5% BDP-a. Ulagat ćemo dalje i u ravnomjeran regionalni razvoj. Pokrenut ćemo projekt Dalmatinska zagora, Lika, Banovina i Gorski kotar vrijedan 2 milijarde kuna te dodatno ojačati projekt Slavonija, Baranja i Srijem, kao i razvoj otoka te sjevera Hrvatske. Uz obrazovanje i transformaciju gospodarstva demografska revitalizacija strateško je pitanje budućnosti Hrvatske. Nastavit ćemo raditi na preokretanju negativnih demografskih trendova i stvaranjem poticajnog okruženja za povratak hrvatskih iseljenika. Osigurat ćemo roditeljske naknade u visini od pune plaće, reformirati sustav ostvarivanja doplatka za djecu s ciljem njegovog povećanja i pravednije raspodjele. Subvencionirat ćemo 20.000 stambenih kredita za mlade obitelji i osigurati produljeni rad u još 200 vrtića. Regulirat ćemo rad trgovina nedjeljom te omogućiti radnicima da je provedu s obitelji te nastaviti poticati ravnopravnost žena i muškaraca u društvu, na tržištu rada i u obitelji. Njegovanje našeg kulturnog identiteta, zaštita baštine, podrška stvaralaštvu i kreativnim industrijama, promocija hrvatske kulture i umjetnosti u domovini i svijetu te međunarodna suradnja ostaju naše trajne zadaće. Donijet ćemo nove cjelovite zakone o financiranju kulture i obavljanju umjetničke djelatnosti kao i novi zakon o kazalištima. Osigurat ćemo produljenje mjera potpore za one kulturne djelatnosti koje će dulje vrijeme zbog epidemije morati funkcionirati u promijenjenom obliku. Radi daljnjeg postizanja vrhunskih rezultata, ali i poticanja zdravijeg života radit ćemo na razvoju svih oblika sporta uključujući vrhunski i rekreacijski sport, sport osoba s invaliditetom i sport u sustavu obrazovanja. Treća naša zadaća da osnažimo ekonomsku suverenost Hrvatske kroz približavanje samodostatnosti proizvodnji hrane i energije. Poremećaji u lancu opskrbe u globaliziranom gospodarstvu koje je izazvala pandemija korona virusa ukazali su nam na tu nužnost. Naš novi model razvoja zato treba biti održiv i utemeljen na proizvodnji domaće i organski uzgojene hrane na prijelazu na niskougljične i obnovljive izvore energije i na očuvanju naših prirodnih resursa i okoliša za buduće generacije. Posebnu ulogu u samodostatnosti i povećanju izvoza treba imati hrvatsko selo, a razvoj kružnog gospodarstva treba poboljšati naše gospodarenje otpadom koji treba postati resurs, a ne trošak. Time ćemo uz nastavak niskougljične energetske tranzicije dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena koje su prijetnja i našoj poljoprivredi i našim obalnim mjestima. Stoga nam je cilj povećati našu poljoprivrednu proizvodnju za 30% na 22 milijarde kuna, izgraditi 20 regionalnih centara za voće i povrće te udvostručiti navodnjavane poljoprivredne površine. Čuvat ćemo okoliš, kvalitetnije gospodariti otpadom, a Europski zeleni plan vidimo kao priliku za ubrzanu energetsku tranziciju Hrvatske prema čistim energijama. Modelom tržišne premije potaknut ćemo daljnju instalaciju proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora i povećati iz za 150%. Većoj ekonomskoj suverenosti Hrvatske pridonijet će i bolje prostorno uređenje i raspolaganje prostornim podacima, kao i stvaranje održivijeg modela turizma. Donijet ćemo državni plan prostornog razvoja, kao i prostorne planove ZERP-a i epikontinentalnog pojasa. Završit ćemo projekt uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja na državnoj, područnoj i lokalnoj razini, a prostorne ćemo planove integrirati s drugim prostornim informacijama, te tako omogućiti digitalno i javno samoposlužno korištenje. Zbog udjela turizma u našem gospodarstvu od strateške je javnosti da bude otporniji na krize, održiv i poticajan za druge djelatnosti, osobito poljoprivredu, a i promet. Stoga ćemo ulagati u modernizaciju hrvatskog turizma, u povećanje kvalitete ponude i smještajnih kapaciteta, te poticati investicije čiji se potencijal procjenjuje na 3 milijarde EUR-a u slijedećih 5.g. Poticat Poticat će se razvoj svih vrsta turizma dok će se poseban naglasak u promociji staviti i na zdravstveni i nautički turizam. Četvrta naša zadaća je osnažiti našu državnost. To se odražava ponajprije kroz učinkovitost javnih službi, ali i otpornost javnih financija koja se pokazala ključnom za uspješno upravljanje velikim krizama. U okolnostima u kojima živimo vidimo da je uloga i snaga države nezamjenjiva. Premda je RH mlada država pokazala je posljednjih godina da se zna i može nositi s raznovrsnim krizama, od najvećeg restrukturiranja u Europi, brojnih pitanje hrvatske ekonomske tranzicije preko požara, poplava, potresa, pa do pandemije korona virusa i s njom povezanim gospodarskim udarom. Pravedna država osnažena povjerenjem građana u njene institucije počiva na djelotvornom pravosuđu. Zbog toga ćemo nastaviti s reformom pravosuđa, donijet ćemo novi Ovršni zakon i beskompromisno se boriti protiv korupcije s naglaskom na njene prevencije. Za izgradnju pravednijeg društva potrebno je intenzivirati i dodatno pojačati rad svih institucija koje rade na procesuiranju ratnih zločina. Za otpornost države ključna je i njezina financijska stabilnost i sposobnost da u krizama podrži gospodarstvo, što smo i dokazali. jednako je važno podizati kvalitetu upravljanja državnom imovinom, osobito javnim poduzećima, kao i učinkovitost državne i javne uprave kako bi se na što kvalitetniji način odgovorilo na potrebe građana i gospodarstva. S tim ciljem prepolovit ćemo broj lokalnih dužnosnika, te omogućiti funkcionalno povezivanje općina uz daljnju digitalizaciju javnih usluga. Kako bi se odluke donosile što bliže građanima radit ćemo na daljnjoj fiskalnoj i funkcionalnoj decentralizaciji i nadograđivati projektnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave. Nastavit ćemo graditi i snažan sustav domovinske sigurnosti i jačati sve njegove sastavnice, a osobito civilnu zaštitu i vatrogastvo. U suradnji s Gradom Zagrebom i susjednim županijama, dakle Zagrebačkom i Krapinsko-zagorskom, za obnovu Zagreba i okolice nastavit ćemo sanaciju posljedica potresa, Donijet ćemo kvalitetan zakonski okvir za obnovu i uz pomoć domaćih i međunarodnih izvora financiranja obnavljati ga u skladu sa suvremenim standardima građenja. Razvijena prometna mreža okosnica je funkcionalne države, te ćemo stoga nastaviti ulagati sredstva u modernizaciju željeznice, a i druge prometne infrastrukture. Razvijat ćemo i širokopojasnu infrastrukturu za pristup brzom internetu i ujednačen digitalni razvoj svih krajeva RH. Ubrzat ćemo transformaciju hrvatske javne uprave i gospodarstva daljnjom digitalizacijom i razvojem digitalnog društva, što se pokazalo od posebne važnosti u uvjetima ograničenja kretanja. Glede globalne prepoznatljivosti RH, naš je cilj da još dodatno osnažimo njen međunarodni položaj, da zastupamo djelotvorno naše nacionalne interese. Prije 30.g. zahvaljujući požrtvovnosti i hrabrosti hrvatskih branitelja pod vodstvom predsjednika Tuđmana izborili smo svoje mjesto među slobodnim narodima svijeta. A danas kao članica EU i NATO-a suodlučujemo o budućnosti europskog kontinenta. Time smo oplemenili u učvrstili naš suverenitet koji je dobio novu dimenziju. Naše političko i gospodarsko pozicioniranje u Europi i svijetu pridonosi otvaranju novih tržišta za izvoz, privlačenju ulaganja, turističkoj atraktivnosti zemlje i promicanju naše kulture na svim kontinentima. U tu svrhu promicat ćemo RH kao srednjeeuropsku i mediteransku zemlju bogate povijesti i kulture i prepoznatljivog identiteta. Nakon prvog i uspješnog predsjedanja Vijećem EU radi tiješnje integracije u EU radit ćemo na ostvarivanju naših dvaju strateških ciljeva, to je ulazak u šengenski prostor i u europodručje. Radit ćemo na ispunjavanju ciljeva održivog razvoja sadržanih u programu UN-a za održivi razvoj, kao i na provedbi Pariško klimatskog sporazuma. Bit ćemo aktivni u svim multilateralnim organizacijama, regionalnim organizacijama i posebnim inicijativama. Nastavit ćemo jačati HV kao jamac sigurnosti RH i oslonac saveznicima u NATO-u u sve nepredvidljivijem svijetu, kao i hrvatsku policiju radi što učinkovite, učinkovitije zaštite sigurnosti naših gađana, ali i sigurnosti naših granica. Uredit ćemo normativni proces reguliranja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, intenzivno ćemo raditi na pronalasku osoba nestalih u Domovinskom ratu, te unapređivati hrvatski model traženja nestalih kako bi se omogućilo njihovim obiteljima da saznaju sudbinu svojih najmilijih. Uz izgradnju kulture sjećanja i iskazivanje pijeteta prema žrtvama poticat ćemo i financirati povijesna istraživanja kako bi se rasvijetlila ona razdoblja hrvatske povijesti čija interpretacija još uvije uzrokuje podijele u našem društvu. Radit ćemo i dalje na povezivanju domovinske i iseljenje RH, poticanje učenje hrvatskog jezika i posebno skrbiti o položaju Hrvata u BiH i u susjednim zemljama. Zalagat ćemo se za ustavnu ravnopravnost Hrvata u BiH, podržavati europsku budućnost BiH i zagovarati prava naših sunarodnjaka, osobito u Srbiji, Sloveniji, Mađarskoj, Italiji, Austriji i Crnoj Gori i na Kosovu. Uspostavit ćemo posebnu ustanovu koja će uskladiti sve aktivnosti za gospodarsku i kulturnu promociju RH u svijetu. Da bismo ostvarili ove ciljeve, moram imati kvalitetan tim i tim članica i članova Vlade koje danas predstavljam, sastoji se od iskusnih ljudi, ljudi sa svojim političkim i profesionalnim karijerama. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja bit će Tomo Medved. Ujedno i umirovljeni brigadni general Hrvatske vojske. Zdravko Marić bit će potpredsjednik Vlade i ministar financija. Davor Božinović bit će potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. Boris Milošević, dosadašnji zastupnik u HS-u bit će potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava. Gordan Grlić Radman nastavit će posao ministra vanjskih i europskih poslova. Ivan Malenica bit će u ovoj Vladi ministar pravosuđa i uprave. Ćorić bit će ministar zaštite okoliša, odnosno bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a sada će preuzeti resor gospodarstva i održivog razvoja spajanjem dva ministarstva. Josip Aladrović bit će ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Vili Beroš nastavit će svoju dužnost ministra zdravstva. Radovan Fuchs bit će ponovno ministar znanosti i obrazovanja nakon pauze od skoro 10 godina. Oleg Butković nastavit će svoj posao ministra mora, prometa i infrastrukture. Marija Vučković nastavit će svoj posao ministrice poljoprivrede. Nina Obuljen Koržinek bit će ministrica kulture i medija. Darko Horvat bit će ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. Nikolina Brnjac preuzet će dužnost ministrice zadužene za turizam i sport. Nataša Tramišak bit će ministrica regionalnog razvoja i fondova EU. Uvjeren sam da će predložene ministrice i ministri kao i svi zajedno kao članice i članovi Vlade u svom djelokrugu raditi na ostvarivanju zacrtanih ciljeva i programa Vlade. Od svakog od njih očekujem primjenu najviših profesionalnih i etičkih standarda u svom radu te da daju svoj doprinos unaprjeđenju javnih politika kako bi Hrvatska bila još uređenija zemlja. Vlada koju predlažem rezultat je političke suradnje, ponajprije HDZ-a kao uvjerljivog, ali ipak relativnog pobjednika izbora za Hrvatski sabor te naših partnera, onih koji su bili s nama na listama, to su HSLS, HDS, HDSSB te Marijana Petir, kao i HNS-a i Reformista te svih zastupnika, svih 8 zastupnika nacionalnih manjina. U naš program ugrađen je, naravno i dio našega predizbornog programa, a on je i plod dogovora cijele parlamentarne većine. Poštovane zastupnice i zastupnici, kao što sam uvodno rekao, Hrvatska se nalazi u prijelomnom trenutku pred velikim izazovima i to od svih nas zahtijeva odgovornost, stručnost, predani rad za opće dobro i dobrobit hrvatskih građana. Da bismo uspješno svladavali sve prepreke, potrebno nam je i nacionalno jedinstvo. Kao nikada u proteklih 20 godina uz uvažanje svih naših političkih razlika, uvjeren sam da u tome možemo zajednički uspjeti, poštujući se međusobno i uvažavajući političke i ideološke razlike. Očekujem konstruktivnu suradnju, upravo ovdje u HS-u, zrcalu hrvatskoga naroda i to sa povjerenjem koje je svatko od vas dobio i koje poštujem poštujući sve birače koji su vam dali povjerenje. Na nama je da osiguramo nacionalnu koheziju i osiguramo što brži gospodarski oporavak Hrvatske. Veselim se suradnji. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se mandataru. Molio bih samo da dezinficiramo sada govornicu. Za govornicom ćemo dakle, govoriti bez maske, sve ostale kolegice i kolege molim da imaju maske i da govore sa maskama. Prijedlog dakle, 15 minuta da govore klubovi, 5 minuta da govorimo pojedinačno. Dakle 15 minuta klubovi, 15 minuta pojedinačno. Ja ću sada pročitati sve one koje smo registrirali da su se javili za repliku, ako nekoga slučajno nismo vidjeli, neka se dodatno sada javi. Dakle Zekanović, Stier, Raspudić, Selak Raspudić, Grbin, Mrak-Taritaš, Troskot, Lukačić, Bulj, Kujundžić, Pavliček, Miletić, Grčić, Grmoja, Hajduković, Petir, Ćelić, Puljak, Glasovac, Pejović, Tomašević, Krišto Vidović, Sanader, Kuzmanić, Vučemilović, Ahmetović, Salapić, Bauk, Ostojić, Posavec Krivec. Ima li još netko tko se javio, a da ga nismo zabilježili? Dobro. Ima još zastupnica jedna. Je? Sve je u redu, znači? Dobro. Onda krećemo sa replikama. Prvi je na redu poštovani kolega Zekanović. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani predsjedniče, prije nego što krenemo, predsjednik Vlade, evo, stavlja maskicu, dobro je, dobro je, mislio sam da ne poštuje odluke. Dobro. Dakle, ipak bi pitao, znači jučer smo morali imati za govornicom maskice, danas ne moramo, ne znam, kad se ta odluka promijenila i jeste li vi promijenili odluku .../Upadica predsjednik: Za govornicom jučer niste vi prvi imali masku, ja se sjećam kad ste govorili./... Ali ste me upozorili da moram imati. Ajde, ajde, govorite./... Nije, dobro, dobro. Meni je drago da nećemo morati imati, ali mislim da je presedan napravljen zbog predsjednika Vlade, ali okej, drago mi je zbog toga. Poštovani predsjedniče Vlade, budući, ja se nadam, tj. ne nadam se, ali će biti tako. Jednostavno pitanje, mislite li vi kao kršćanski demokrat u sljedećem mandatu zaštiti život od njegovog početka odnosno od začeća?

Poštovani zastupniče Zekanović, hvala vam na dobrim željama i predviđanju da ćemo dobiti još jedno povjerenje Hrvatskoga sabora za novi 4-godišnji mandat jer znam da ste nas prije četiri godine i vi svesrdno podržavali i siguran sam da negdje u dubini vaših promišljanja se veselite našem još jednom mandatu. Što se tiče vašeg pitanja, politika HDZ-a i naš stav je da život počinje od začeća, svjesni smo zakonodavnog okvira koji postoji, svjesni smo okolnosti i u Hrvatskoj i u svijetu i ono što želimo da promišljajući kako dotaknuti ovo jedno od najosjetljivijih pitanja učinimo sve što možemo da pobačaja bude što manje. Ne može biti generalne zabrane, to je poznato, to smo svi kazali i zato je u konačnici i Ustavni sud kazao da se u pedagoškom informativnom smislu napravi sve da nažalost takvih slučajeva imamo što manje. Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine mandataru. Ovaj program Vlade ne nabraja samo ciljeve i projekte već ima i jednu konkretnu podlogu, a to su 22 milijarde eura koje su dogovorene na sjednici Europskoga vijeća, od toga značajan dio će ići na željeznice. I predstavljajući zastupajući interese svojih sugrađana moram reći ovdje da za samoborski, svetonedeljski kraj je izuzetno važna pruga do Zagreba. Znam da imate senzibilitet za ovu temu i za ovaj kraj i sami ste prvi put u Hrvatski sabor izabrani u ovoj 7. izbornoj jedinici zato smatram da povjerenje Vladi je ujedno i povjerenje političkoj volji, kapacitetu sposobnosti Vlade da riješi ovaj problem javnog prijevoza da izgradi ovu prugu koja ujedno će biti i jedan preporod, ekonomski preporod za Samobor i cijeli taj kraj. Hvala vam. **Jandroković, Hvala vam lijepa. Poštovani zastupniče Stier. Točno je, ove 22 milijarde eura su važne, oni su potencijalna poluga koju svi zajedno trebamo iskoristiti na najbolji mogući način, mi smo jasno rekli u našemu programu da je upravo onaj vid prometa kojem te predstoje najveće investicije i o kojem smo svi svjesni, a to su naše željeznice pa uključujući i ovu dionicu o kojoj vi govorite Zagreb-Samobor koji ima jednu posebnu mentalitetnu, identitetsku i simboličku važnost za sve nas koji smo upoznati sa njenom poviješću. Ja sam već zamolio ministra Butkovića da i taj dio dionice bude u projektima i planovima modernizacije Hrvatskih željeznica. Hvala vam lijepo. vam. Sada je na redu poštovani kolega Raspudić. Izvolite. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Poštovani mandataru Plenković. O odnosu između onoga što se iznosi deklarativno i što se radi, točnije ne radi u praksi navest ću samo jedan mali plastični primjer nadovezujući se na ovo što ste rekli u govoru i što iznosite kao prioritet 5 u vašem programu, a to je da ćete posebno skrbiti za Hrvate u BiH. Hrvatski sabor je 14.12.2018. godine donio Deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u BiH, unutar te deklaracije amandmanom 2 kojeg je predložio HDZ nota bene, unesen je čl. 6. st. 8. kojim se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obvezuje da će jednom godišnje podnositi izvješće Hrvatskom saboru o provedbi deklaracije. Vi nam predlažete istog ministra vanjskih poslova koji očito nije radio svoj posao, ponavljam deklaracija je donesena koncem 2018., prošla je 2019., prošlo je pola 2020. nema izvješća u Saboru. Jeste li vi odustali od onoga za što se zalažete u deklaraciji i u vašem programu ili je riječ o neradu i nemaru istog ministra kojeg nam predlažete? Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani zastupniče Raspudić. Meni je drago da ćemo u novom sazivu Hrvatskog sabora imati još jednog snažnog saveznika u jačanju politike RH prema pitanju ravnopravnosti hrvatskoga naroda u BiH kao jednog od tri konstitutivna naroda. Vidite ta deklaracija iz 2018. nije prošla konsenzusom ovdje, bilo je političkih stranaka u Hrvatskoj koje nisu dale svoj glas za nju. Ja se nadam da ćete vi, a i vaša stranka odnosno skup stranaka koje predstavljate biti artikulirana i jasna u potpori Hrvatima iz BiH. A budući da ste i vi i ministar vanjskih poslova i europskih poslova porijeklom iz BiH, ja sam siguran da ćete naći zajednički jezik. Zdravka Bušić vodit će parlamentarni odbor koji će se baviti upravo tim pitanjem i vjerujte mi nema te zemlje koju sam više puta posjetio i nema zemlje kojoj smo više pomogli u protekle četiri godine nego što je BiH, tako će biti i u iduće četiri godine. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. povreda poslovnika, to ste Kolega Raspudić to nije povreda Poslovnika, predsjednik Vlade odnosno mandatar u ovom slučaju odgovorio je kako je smatrao Prvo bih se nadovezala na ovo uvaženi mandataru Plenkoviću, briga za Hrvate u BiH nije pitanje nečijeg podrijetla, a time vrijeđate i nas ostale zastupnike nego strateškog interesa RH tako i nas ostalih zastupnika. Za razliku od ovih koji su se ranije javili meni je jasno zašto nam niste poslali vaš program ranije. Nije bilo ni potrebno. U njemu koristite, kao što je ovdje i rečeno, rješenja koja su bila prisutna i prije deset godina. Na tom tragu moje pitanje, kako mislite da će rješenje u vidu resora kojeg najrađe prepuštate drugima, a to je naravno resor obrazovanja moći biti Fuchs koji je već radio kao ministar i čije su prijedloge zakona tada 2010., 2011. godine odbilo 97% fakulteta koji su se javno očitovali o njima? Hvala. Molim vas samo da držimo masku za vrijeme govora. Izvolite predsjedniče mandataru. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovana zastupnice. Vidim da imate u biti dva predmeta interesa, jedan je Hrvati u BiH, drugi obrazovanje. što se tiče Hrvata u BiH, vi ste bili u nekim drugim svojstvima do jučer, a mi koji smo bili na političkim dužnostima radili smo na toj temi postojano, ne jedan mandat, ne jednu godinu, ne jedno desetljeće, nego zadnjih 30-tak godina, malo se upoznajte s time. Što se tiče znanosti i obrazovanja, znanost i obrazovanje je mogu to sada slobodno reći, najosjetljiviji i najkompleksniji resor od svih resora u Vladi. Možda toga nisam bio svjestan prije 4 godine, ali sam to osvijestio kroz rad u protekle 4 godine. Napredak koji smo ostvarili u reformi školstva, reformi obrazovanja je značajan. Okrenuli smo ga prema budućnosti, a ministar Fuchs koji ima iskustva, što je jako važno za ovaj resor će napraviti odličan posao. Pripremit će hrvatske mlade za konkurentnost tržišta rada budućnosti i u Hrvatskoj i u Europi i u svijetu. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine Plenkoviću dopustite mi da vam prvo čestitam na izbornom rezultatu, a nakon toga i na mandatu kojeg ste dobili od predsjednika Republike i nadam se da će slijedeće 4 godine biti daleko više iskorištene za dobrobit građanki i građana RH nego što su to bile prethodne. Međutim, dopustite mi jednu kritiku na ovo što ste govorili. Od vas smo čuli da ćemo imati veće plaće ali da ćemo manje raditi, od vas smo čuli da ćemo plaćati manje poreze ali da će i država više trošiti, od vas smo čuli da će država investirati milijarde kuna ali ne i od kud će taj novac doći. Pretpostavljam da ćete mi odgovoriti da će to doći iz ove 22 milijarde iz Europskih fondova iz proračuna EU, ali vam moram reći da tu imamo veliki problem o kojem vi niste govorili u uvodnom izlaganju, a to je potpuna nepripremljenost RH za povlačenje tih sredstava …/Upadica: Hvala vam./… pa vas molim da mi kažete kako ćemo to učiniti. Hvala vam lijepa gospodine Grbin i ja vama čestitam i želim vam svako dobro i vašoj stranci. Što se tiče vaše teze koju je i vaš bivši predsjednik stranke govorio u izbornoj kampanji o tome da ako rasterećujemo porezno građane i poduzeća da se čudom čudimo da država ima veće prihode. To se može čuditi samo netko tko ne zna ništa o ekonomiji, tko ne zna ništa o poreznim prihodima i gospodarskoj aktivnosti, a vidim da vi nastavljate tim putem, to možda nije dobro, malo to korigirajte. Što se tiče osiguranja plaća, osiguranja mirovina, osiguranja radnih mjesta, to je naša temeljna zadaća. U ovoj se krizi i to sam rekao pokazalo da je uloga države nezamjenjiva, nema tog drugog aktera koji bi spasio 600.000 radnika i 100.000 poslodavaca osim države. Investicije, doći će dijelom do 22 milijarde EUR-a, doći će iz nacionalnih sredstava, doći će iz promijenjene klime za ulaganja, doći će iz veće apsorpcije …/Upadica: Hvala./… europskih sredstava, a za to pomozite i vi. Dapače, otvoreni smo. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi mandataru imali smo priliku od vas čuti jedan program za 4 godine koji je zapravo lista lijepih želja i nekako da će nam biti sve divno, krasno i bolje, ali probamo se vratiti u stvarnost. Ono što mi je posebno zapelo za uho je bilo da ponovo ste spomenuli kao što ste to učinili i u listopadu prije 4 godine Imunološki zavod i Novu bolnicu Obzirom da ste u protekle 3 godine bili u jednoj stabilnoj koaliciji s gospodinom Bandićem što i sada ste još uvijek u Gradu Zagrebu, za očekivati je da su tu napravljeni određeni pomaci čak štoviše u nekoliko navrata je bilo i upitano i vas i tada resorne ministre koji su bili iz oblasti zdravstva kad je riječ o bolnici i imunološkom što je napravljeno. Pa vas ja sad pitam, da to ne ostane samo lista lijepih želja, što ste u protekle 3 godine napravili da bi bili sigurni da će zaista …/Upadica: Hvala./… se tu nešto i ostvariti? **Jandroković, Hvala vam lijepa zastupnice Mrak Taritaš i vama čestitam, vi ste dobili jedan mandat, vaša stranka, mi 66. Što se tiče naših aktivnosti koje se odnose na zdravstvo, koje se odnose na Novu bolnicu, tu su temelji pripremljeni. Vi kao što znate potpisan je u mandatu prošle Vlade ugovor koji priprema dokumentaciju za izgradnju Nove bolnice i to je jedan od glavnih prioriteta ministra Beroša, tu si, ministra Beroša uz sve ovo što radi na sprječavanju epidemije korona virusa i što također poduzima u pogledu smanjenja dugova u zdravstvu jer i to je financijsko pitanje zdravstva možda je najključnije pitanje od svih. A što se tiče Imunološkog zavoda, 3 resora koji su radili na tome, zdravstvo, gospodarstvo i državna imovina, pripremili su rješenje, pripremili su plan, kako da se on revitalizira i njegova realizacija će slijediti …/Upadica: Hvala./… u ovom mandatu. Poštovani mandataru gospodine Plenković u vašem izlaganju spomenuli ste novi suverenizam, pa me čisto interesira što se tiče ekonomskom suverenizma htio bi navest ovdje nekoliko podataka prije pitanja. EU suočava se sa teškim sankcijama od strane SAD-a zbog Erbasa i Boinga i zbog sjevernog toka na sjeveru Njemačke. Financijski okvir i Next Generation su nova zaduženja EU, brojni ekonomisti kao profesor Štiglić sa sveučilišta Kolumbija navodi da tržište, valutno tržište EU neoptimalno i suočavamo se sa globalnom recesijom i globalnom pandemijom što će utjecati na budućnost EUR-a u EU. Mene zanima da li ćete kao demokrat, barem se tako izjašnjavate, dozvoliti da se hrvatski građani izjasne po pitanju EUR-a kroz referendum kao što je to učinila Švedska 15.6., 15.9.2003. ili ćete nastaviti dosadašnju praksu vas vladajućih da se narodu ukrade referendum? Hvala lijepa. Izvolite odgovor. ne idete baš sa tako teškim riječima kao što su krađe, zato što govorite neistine, to vam nije ni zgodno ni dobro u reputacijskom smislu i to ću vam svaki put ponavljat od danas. Što se tiče pitanja uvođenja EUR-a, dakle za vas kojeg ja nisam vidio na horizontu našeg europskog puta, pa uopće do unazad 2, 3 godine ovdje imate jako puno ljudi koji su puno truda, znanja, znoja, umješnosti, vremena dali u europski put Hrvatske pa i do ovih pregovora koji su bili prije 3 dana. Vas ja u tom procesu nikad nisam vidio. Prihvaćanje EUR-a je sadržano u Ugovoru o pristupanju koji je jedan drugi saziv HS ratificirao ovdje. Ovaj sabor, al ne ovaj saziv ga je ratificirao, to je već potvrđeno i na referendumu i u HS. Prema

docira i omalovažava legitimno izabrane saborske zastupnike jer ih on dosad na svome putu nije vidio da su se bavili temama kojima on smatra da su trebali, a prvenstveno ih je on trebao vidjeti da to čine. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Selak Raspudić, to nije povreda Poslovnika. Dakle, dociranje svakako ne spada u povredu Poslovnika. Čuju se, čuju se riječi isto tako i prema vladi koje idu, koje su ponekad grube, ali ne možemo sve ocjenjivati povredom Poslovnika, građani će prosuditi jel to bilo u redu ili nije. Izvolite kolega Bulj, vi ste se isto javili za povredu Poslovnika. **Bulj, Miro (MOST)** Pa također uvaženi predsjedniče mandatar je ovdje ne docirao

to činimo jer ćemo morati onda posegnuti za opomenom. A što, nemam ga što opomenuti, vi svi imate pravo izreći svoj stav, možete ga reći blaže ili grublje, ali to nisu povrede Poslovnika. Idemo dalje, sada je na redu poštovana kolegica Lukačić, izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani mandataru, svi znamo, moram se osvrnuti kratko na prošli mandat, svi znamo koliko ste vi osobno i cijela vlada učinili za osobe s invaliditetom za njihov bolji i kvalitetniji život. Danas ste u vašem izlaganju više puta spomenuli osobe s invaliditetom, to nama daje garanciju da ćete se i dalje i vi osobno i cijela vlada zalagati za osobe s invaliditetom. Kada ste ih spomenuli više puta, spomenuli ste ih po različitim resorima. Ja sam sigurna da ćete vi dobiti i da će u vašoj vladi, neću reći najteže, ali vrlo izazovno biti kako vama osobno tako i ministru Aladroviću, ali evo hvala vam još jednom za učinjeno i molim da osobe s invaliditetom i nadalje budu u fokusu …/Upadica: Hvala vam/…kao i do sada ako ne i više. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepa zastupnice Lukačić. Meni je drago da nas dvoje ponovo dijelimo upravo ovo mjesto na kojem ste vi u HS, to je ne samo zato što smo na istoj listi, što smo u istoj stranci, nego što dijelimo zajedničku brigu za osobe s invaliditetom u RH kojih ima više od pola milijuna. Ja vam ujedno zahvaljujem i na doprinosu u izradi našega programa i stranačkog programa i programa vlade i siguran sam da ćete sa svojim iskustvom pomoći i vladi i naravno zakonskim prijedlozima i vašim sugestijama koje ćemo predstavljati ovdje, koje će dodatno ići korak dalje od ovoga kojeg smo napravili u prvom mandatu. Mi smo u, prije 4 dana imali sastanak sa brojnim predstavnicima udruga osoba s invaliditetom, rezimirali postignuća u mandatu ministrice Bedeković, sada je ministar Aladrović preuzeo tu dužnost, idemo dalje i prema inkluzivnom dodatku kao okviru …/Upadica: Hvala/…napretka u tom području. Hvala vam. **Jandroković, Hvala lijepo. Premijeru, sezona je katastrofalna turistička. RH nije samodostatna po pitanju poljoprivredne proizvodnje i ovo što naše selo i seljak proizvede to se uzore tj. moraju baciti doslovno jel uvozni lobiji, štetočine unutar ministarstava više rade na uvozu nego na poticaju kupovine domaćih proizvoda. Što ćete po tome pitanju uzeti, Ja bi vas osobno evo zamolio još jednom u ime svih onih koji imaju lošu sada situaciju financijsku po pitanju turističke sezone. Da li će, pitaju me da li ćete poduzet ono što su druge države poduzele, da li ćete u ime ovršenih i blokiranih godinu dana staviti moratorij na kamate i kredite, jel sve ove mjere koje ste vi naveli, ovaj popis želja, nećete moć ispuniti jel vi benzin, u biti štitite banke, koda benzinom gasite vatru.

Hvala lijepa zastupniče Bulj. Što se tiče blokiranih, vi se sjećate koliki su brojevi bili prije početka našeg mandata. Oni su umanjeni, smanjeni za skoro 100 000 u mandatu ove vlade zahvaljujući zakonima koje je donosio prošli saziv sabora na naš prijedlog, a da ne govorimo o iznosu blokada koliko je smanjeno. U konačnici i osjećate u javnosti da je ta tema splasnula kao najvažnija tema u odnosu na prije nekoliko godina. To se nije dogodilo slučajno. Što se tiče naših odluka vi ste vidjeli da je vlada prije 10 dana otprilike čini mi se na zajednički prijedlog i ministra Bošnjakovića i ministra Marića donijela odluke koje su unatoč našem upozorenju i zamolbi prema građanima da ako mogu plaćaju svoje obveze, živimo u demokraciji, živimo u kontekstu obveznih odnosa gdje trebamo plaćati obveze, da ih plaćaju, mi smo i dalje to odgodili do listopada, sa bankama …/Upadica: Hvala/…Ministarstvo financija razgovara i traži rješenja za odgode. **Jandroković, Gordan Poštovani mandataru, i ja čestitam i pridružujem se čestitkama evo za većinu koju ste složili. Imao bih dva upita. Prije svega evo vjerujući zapravo u jednu dobru volju vas i evo buduće vlade htio bih vas pitati unutar ovog programa i koncepta „Pametnog sela“, na koji način planirate zapravo realizirati ostanak ljudi u Dalmatinskoj zagori iz koje se u proteklih 10 g. iselilo nešto više od 10 000 ljudi i trebate naravno imati na umu da unutar cijele te same realizacije ovoga programa, pitanje je da li će ovo mjere koje vi ovdje niste konkretno kažem, naveli niti je jasan rok realizacije istih, da li će one rezultirati povratkom onih koji su otišli jer na kraju krajeva, kad povučemo, gore ste bili, pitanje je hoće li imat ko ostati? Evo hvala. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa, zastupniče Kujundžić. Mi smo zadovoljni načinom kako smo realizirali prvu fazu projekta „Slavonija, Baranja i Srijem“. I vodeći računa o ravnomjernom regionalnom razvoju i kontinuiranoj prisutnosti mene osobno, članova Vlade diljem Hrvatske sa brigom za svaki kraj Hrvatske neovisno ko je gdje na vlasti, bez pristranosti, konstatirali smo da moramo napraviti sličan program za Dalmatinsku zagoru, za Liku, za Gorski kotar i za Banovinu. To su dijelovi gdje imamo problem depopulacije, manjka otvaranja investicija, novih radnih mjesta. Upravo zato 2 milijarde koje kasnimo investirati u idućem mandatu, treba omogućiti ove ciljeve koje ste vi spomenuli. Prvo, da naši mladi ostaju u tim dijelovima Hrvatske, dva, da se tamo kreira gospodarska aktivnost koja će ih magnetski zadržati i tri, da oni koji možda nisu zadovoljni s time što su otišli u neku drugu članicu Unije, privučemo da se vrate kući. To je cilj. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, slijedeća Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani mandatu, prvo vam čestitam na izbornim rezultatima. Imamo jedno pitanje, naime, u vašem programu jedna bitna točka zaštita prava nacionalnih manjina, s obzirom da ste i u Vladi sa nacionalnim manjinama a kako je prije nekoliko dana budući potpredsjednik Vlade g. Milošević rekao da će inzistirati na tome da se uvede dvojezičnost u sve one jedinice lokalne jedinice u kojima se steknu zakonski uvjeti a to i piše u vašem programu, zanima me hoće li buduća Vlada u slijedeće 4 g. uvesti u grad Vukovar dvojezične table s obzirom da u gradu Vukovaru imamo 300 nestalih sugrađana, s obzirom da imamo 2717 poginulih, obzirom da zadnji popis stanovništva ne pokazuje realne brojke prvenstveno u omjeru Hrvata i Srba a bojim se da ni budući popisi stanovništva to neće pokazati? Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Pavliček. Jako dobro smo upoznati sa situacijom u Vukovaru, Vukovar je grad kojim je naša Vlada u prvom mandatu pomogla više nego u jednom drugom. Vi to jako dobro znate kao zamjenik gradonačelnika, pitajte vaše kolege iz županije i iz drugih 5 slavonskih županija ili bilokojeg djela Hrvatske pa ćete sigurno čuti stavove, volili bi i mi da je tako visoko na listi prioriteta ijedne Vlade bio jedan grad kao što je bio Vukovar. I mi ćemo to da budem sasvim jasan i nastaviti. I nastaviti, Vukovar je simbol hrvatske slobode, hrvatske žrtve, simbol Domovinskog rata i zaslužuje sve što mi bez obzira na sve okolnosti, želimo i dalje nastaviti. Što se tiče pitanja suživota sa nacionalnim manjinama i u Vukovaru, to je važno pitanje. Djelom je i vaša većina dobila povjerenje zahvaljujući nekim građanima srpske nacionalnosti u Vukovaru na lokalnim izborima 2017. Mi ćemo poštovati zakon i gledat ćemo specifične okolnosti koje postoje u gradu radi suživota Hrvata i Srba u Vukovara. Dobar dan svima, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani mandataru. Moje pitanje je slijedeće, dakle nekoliko puta govorili smo i čuli smo na desetke puta „sigurna Hrvatska“, tu sintagmu i još jednom htio bih istaknuti na programu od 47 stranica, g. mandataru, tri rečenice stoje programa rješavanja pitanja blokiranih građana, reći ću vam točne podatke, više od 260 000 građana RH je blokirano. Meni se čini, to je barem moj dojam, da su građani očekivali konkretniju vašu pomoć a da su dobili Hvala vam. ovrhe vrate na sudove, da se spriječi privatiziranje ovršnog sustava i molim vas u ime onih građana koji su me ovdje izabrali i poslali u Hrvatski sabor, da se uvede moratorij na kredite na kamate i na ovrhe. Hvala vam. **Jandroković, Hvala vam lijepa zastupniče Miletić, maloprije sam odgovorio na to pitanje i sa postignućima, ono što je važno da znate, dakle Ovršni zakon ide u treće čitanje i rješenja koja su u njemu napisana upravo predviđaju ovu proceduru o kojoj vi govorite. Ja se nadam da ćemo dobiti konsenzus ne samo saborskih zastupnik o tom zakonu nego i svih aktera koji su involvirani u tu proceduru. to nije tako jednostavno kao što izgleda na prvu. Hvala vam. **Jandroković, Hvala g. predsjedniče, uvaženi mandataru. Niste maloprije odgovorili kolegi Grbinu na vrlo jednostavno pitanje ali ja znam da je odgovor jako složen, što ćete učiniti da ovih 20 milijardi zaista iskoristite za dobrobit Hrvatske? Pitam to zato što smo u ovom trenutku zapravo u velikom fijasku kada je riječ o korištenju EU sredstava u tekućoj financijskoj perspektivi. Dakle, nažalost Hrvatska je zadnja po isplaćenim sredstvima, tu je strelica koja označava Hrvatsku, ja znam da bi vi možda htjeli ovako grafikon gledati, ali istina je nažalost potpuno drugačija. Grafikon se gleda ovako, 36% Hrvatska, prosjek EU-a je 48%, najbolje zemlje iznad 70% isplaćenih sredstava, dakle novaca koji su došli u njihove zemlje i to je jedini i pravi kriterij. Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa zastupniče Grčić. Ja se nadam da je ova tablica s podacima, tablica SDP-a, to je isto dobro. se./… Opet tuđi izvor, dobro, ok. Nema veze, vi ste bili ministar regionalnog razvoja jako dobro poznajte tu temu i ja vas poštujem i ja sam siguran da ćete nam vi evo kroz rad Odbora za regionalni razvoj i europske fondove pomoći na brzini apsorpcije. Za razliku od ranijih postignuća mi smo u našem mandatu došli do 97% ugovorenih, 37% isplaćenih, 32 ili tri posto verificiranih i taj mehanizam ide jako brzo. Hrvatska danas u odnosu na ono kada smo mi krenuli više nije isto apsorpciji sredstava. Ministrica Tramišak ima zadaću da ubrza operativne programe i apsorpciju sredstva za konkretne projekte, a cijela Vlada će oformiti tijelo na kojem ću osobno biti na čelu koji će napraviti nacionalni program oporavka da bismo apsorbirali ova sredstva koja smo dobili prošli tjedan za sve nas. **Jandroković, Hvala. Poštovani mandataru. Puno ste pričali, doduše ne danas u ovom govoru ali inače o borbi protiv korupcije, o borbi protiv klijentelizma i ja mislim da je jedini način za borbu protiv korupcije transparentnost, a tu ste osobno zakazali. U više navrata ste odbili dostaviti i Antikorupcijskom vijeću HS-a i institucijama poput Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa određene račune, putne troškove, sjetimo se Finske, sjetimo se Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Hoćete li tu praksu promijeniti, hoćete li postati konačno transparentni? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, ajde se dogovorite u Vladi što je ovaj program Vlade, jeli to program HDZ-a kao što kaže kolega Bačić ili su nešto ugradili i drugi? Jer vidimo različite stavove, evo gospodin Radin sinoć u „Otvorenom“ tvrdi da uopće u Hrvatskoj nije niti bilo epidemije. Što mislite o toj izjavi i koliko su ostali sudjelovali u ovom programu Vlade? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Poštovani zastupniče Grmoja. Nisam gledao tu emisiju pa ne mogu u cijelosti komentirati, samo sam vidio naslov. … potpredsjednike, evo ga tamo, nas dva ćemo to sigurno raspraviti, ja znam da je ministar zdravstva proglasio epidemiju u Hrvatskoj koja je još uvijek proglašena, a to znate jako dobro i vi. I što se tiče stava Vlada i zakonitosti cijeloga konteksta on je sasvim jasan. I dobro je da smo poduzeli mjere koje je u onom buktanju epidemije odnosno pandemije nisu izazvale veće posljedice. Što se tiče programa, program nije samo HDZ-ov, program je zajednički, to je program parlamentarne većine, to je bit i demokracije i sklapanja koalicije. On se naravno najviše temelji na našem predizbornom programu i to je sasvim jasno. Što se tiče borbe protiv korupcije, to sam jasno naveo i u govoru, ona će biti beskompromisna, transparentnost da, međutim ovo na što se vi referirate je jedna priča koja je završena i ima u svojoj konačnici sudski epilog. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Predsjedniče, poštovani mandataru. U programu piše … stvoriti uvjete za otvaranje 100.000 radnih mjesta, to je pohvalno. Pohvalna je i vaša tvrdnja da ćete pojačati projekt „Slavonija“. No moram vas tu zapitati jeli rezultat projekta „Slavonija“ zatvaranje Virovitičke šećerane, najava zatvaranja Meggle-a, šuška se o zatvaranju još tvornica koja su na istoku Hrvatske. Ja shvaćam da su one privatne tvrtke, ali što to znači o ozračju u kojem se radi, što to znači o poticajnom ozračju za gospodarstvenike? Evo vam jednoga primjera iz Meggle-a, žena 55 godina radi u pogonu Meggle-a, spada nakon što će dobiti otkaz u teško zapošljivu kategoriju, što će ona? Kaže mi ići će u Njemačku prati suđe. Jeli to rezultat projekta „Slavonija“, jeli to sigurna Hrvatska o kojoj pričamo? I na kraju dana, jeli to politika Vlade prema istoku Hrvatske? **Jandroković, Gordan Hvala vam lijepa. Gospodine Hajduković. Ja razumijem da ste vi iz Osijeka premda vas ovaj put nisu stavili za nositelja liste u 4. izbornoj jedinici i da imate legitiman interes za sva pitanja koja su vezana za Slavoniju. Ono što vam želim reći i što vi jako dobro znate jel imate puno međunarodnoga iskustva je sljedeće, odluke privatnih kompanija u tržišnom gospodarstvu ne ovise o bilo kojoj vladi. Restrukturiranja kompanija koje imaju međunarodnu prisutnost ne ovise o odluci Vlade o kojima one jesu, ono što mi možemo napraviti je pronaći rješenje da se pronađe neki drugi partner, najbolje bi bilo neki konsolidator koji će preuzeti mljekaru Meggle, ranije Osječku mljekaru i koji će zadržati i zaposlenike i osigurati otkup proizvođačima lijeka. To je zadaća Vlade u ovim okolnostima. Naše mogućnosti su tu limitirane,

poljoprivredu i ruralni razvoj što smatram da je izuzetno važno ako želimo postići samodostatnost u proizvodnji hrane i na taj način štititi naš suverenitet i nacionalnu sigurnost. Znamo da su hrvatska sela sačuvala vjeru, jezik, nošnju, pjesmu, kulturu i identitet hrvatskog naroda i da se danas suočavaju sa raznoraznim izazovima i zbog toga zaslužuju našu podršku. Uz ono što je navedeno zajednička poljoprivredna politika, zeleni plan, kružno gospodarstva, europska sredstva to je izuzetno važno i to očekujem da se pametno i mudro programira i da novac stigne u prave ruke da nam se ne dogodi situacija iz 2013. kada se loše programiralo i loše koristilo financijska sredstva. Najavili ste neke i nacionalne mjere, od njih mislim da je najvažnije suzbijanje nepoštene trgovačke prakse i smanjenje PDV-a na hranu te u tom smislu očekujem promptno djelovanje. **Jandroković, Hvala vam lijepa. Zastupnice Petir. Ja vjerujem da ćete nam i vi sa svojim iskustvom i u dosadašnjem radu u HS-u i u Europskom parlamentu poznavajući okvire zajedničke poljoprivredne politike pomoći u realizaciji ciljeva programa Vlade upravo na ovom području, da ćete dobro surađivati sa ministricom Vučković. Mislim da smo brojne zakone koje smo usvojili u području poljoprivrede i ribarstva u protekle 4 godine, napravili na način da je zakonski okvir bolji nego što je bio. Imamo određene elemente koje već sada vidimo u praksi da treba modificirati i popraviti, tako da to šaljem poruku, ne samo vama nego i našim poljoprivrednicima, a mi ćemo nastojati ostvariti ovaj cilj koji sam, koji smo jasno kazali u programu i u govoru danas. Povećati poljoprivrednu proizvodnju za 30% i voditi računa osobito, znam da je to tema kojom ste se često i neposredno bavili, a to je pomoći mladim poljoprivrednicima. Oni su budućnost hrvatske poljoprivrede i bit će u našem fokusu. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala g. predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, više puta ste isticali zdravstvenu sigurnost građana kao prioritet i to ste danas istaknuli u predstavljanju programa. Kada govorimo o učinku koronavirusa na mentalno zdravlje, tu su dvije skupine, dakle, s jedne strane negativna uloga, nepredvidivosti, nesigurnosti, ozbiljnosti bolesti, netočnih informacija i socijalne izolacije na pojavu stresa i psihičkih poremećaja. S druge strane, tu su gospodarske posljedice virusa Covida i njegov učinak na osjećaje blagostanja, kao i vjerojatno visoku razinu straha i panike. Ono što bih htio istaknuti ovdje, dakle da je prevalencija psihičkih poremećaja u porastu. Ministarstvo zdravstva je po ustanovljenju Kriznog stožera, otvorilo je tu temu i ono što osobito želim naglasiti, da će biti vrlo važno, razvijati službe koje će se baviti prevencijom psihičkih poremećaja. **Jandroković, Hvala lijepo zastupniče Ćelić, ja se slažem s vama u potpunosti. Mi smo čak kroz Hrvatsku zakladu za znanost prije nekoliko dana, dodijeljeni su projekti koji su prošli određenu proceduru natječaja, njih 11, 7 ih je medicinskog karaktera, 4 su, između ostaloga i društveno-ekonomskih posljedica. Neki od njih, siguran sam, a i budući, pridonijet će upravo znanstvenom istraživanju ovog segmenta koji ste vi rekli, koji neminovno utječe na stanje naših sugrađana. S te strane, ja još jednom apeliram na maksimalnu osobnu odgovornost, ona je ključ svega, dakle, što je svatko od nas odgovorniji, to su rizici manji, to su posljedice za gospodarstvo manje, to je turistička sezona uspješnija. osluhnemo preporuke stručnjaka, prije svega epidemiologa, a i ovoga svega što radi Stožer civilne zaštite RH jer mislim da smo uočili točno žarišta kada koncentracija popusti, kad se olabave kočnice, da imamo problem. .../Upadica: Hvala vam./... To je ključ.

na ovaj način komentiram i moram kazati da sam razočarana da zapravo evo, program Vlade u 4-godišnjem razdoblju nema niti 50-tak stranica i jednostavno nisam očekivala da na jedan ovako neozbiljan način jedna Vlada ulazi u mandat. Koliko je to zapravo, zapravo htjela sam reći, izbori su gotovi, nije vrijeme više za lijepe želje nego za jedan ozbiljan dokument sa ozbiljnim ciljevima, mjerama, rokovima i financijskim planovima i kriterijima uspješnosti. Za početak, komentirati 100 tisuća radnih mjesta. Evo, ponovno neka obećanja koja ponavljate iz godine u godinu ulaganje u obrazovanje, nastavak reforme obrazovanja, jedan savjet, ne nastavak već je treba vratiti na izvorišne osnove, cjelovitu kurikularnu .../Upadica: Hvala vam./... reformu i provesti strategiju obrazovanja i znanosti .../Upadica: Hvala vam./... Hvala vam lijepa zastupnice Puljak. Poštujem vaš stav. Vi ste možda očekivali dokument od 1000 strana. Koliko bi onda sati trebalo zastupnicima da tek to pročitaju. Dakle, malo se informirajte o tome kako su izgledali i raniji programi Vlada, programi Vlada su sažetak onoga što će Vlada raditi kroz 4 godine. Nema tog programa Vlade koji ima 1000 strana, to je onda nešto sasvim drugo, toliko obično imaju izvješća na kraju mandata. Što se tiče 100 tisuća radnih mjesta, dakle, taj broj nije tamo stavljen kao plod kreacije u dokolici nego je stavljen tamo na temelju rezultata 1. četverogodišnjeg mandata naše Vlade, a to je 110 tisuća radnih mjesta koje smo već ostvarili. Ne nužno mi kao Vlada, ali su stvoreni preduvjeti da su ti ljudi dobili posao. Razumijemo da je to ključna tema i zato upravo aktivnim mjerama zapošljavanja koji dižemo sa 7,5 milijardi kuna na .../Upadica: Hvala vam./... 10 milijardi kuna možemo osigurati još 100 tisuća radnih lijepo poštovani g. Plenkoviću. Prije svega, čestitka na izbornom rezultatu i podržavam ono što ste i sami kazali u uvodnom govoru da ćete se zalagati za ravnopravniji položaj žena u svim segmentima društva. Doduše, bilo bi mi puno draže da niste stali samo na toj deklarativnoj razini, nego da ste danas, evo, kada predstavljate buduće članice i članove Vlade, predstavili ravnopravniju Vladu jer 4 ministrice od 16 ministara jest podzastupljenost, a ne ravnopravnost. Neću se osvrtati puno na ono što u programu piše, ima tu već obećanja koja su već prije 4 godine dana, kao 100 tisuća radnih mjesta, delimitiranje roditeljskih naknada, itd., itd. Ja bih se zapitala zašto u ovom programu nema nekih stvari, odnosno zašto ne pišu, pa vas pitam sada. Što je sa Zakonom o medicinskom prekidu trudnoće i što je sa zaštitom, odnosno hoćete li prestati s udarom na .../Upadica: Hvala vam./... Hvala vam lijepo na čestitci. Ja vama isto tako čestitam. Ja ne znam o kojem vi udaru na neovisne institucije govorite. To je neka teza koja se provlači kroz javni prostor, ja bih volio da mi to malo argumentirate da vidim koji to sudovi nisu neovisni, koje to institucije ne rade, koje to tijelo koje je neovisno od Vlade ili Sabora možda nema sredstava za svoj rad, da netko na njih vrši pritisak, ja bih to volio znati. Jesu možda mediji neslobodni u Hrvatskoj? Ja nisam to primijetio. Pitanje tužbi privatnih ljudi, ja ne mogu za to odgovarati, ne možete ni vi, to je nešto drugo, ali što se tiče neovisnosti ta teza ne stoji, ja je jednostavno ne prihvaćam. Što se tiče pitanja pobačaja, ja sam maloprije odgovorio zastupniku Zekanoviću, tema koju je na dnevni red stavio Ustavni sud nakon 27 godina, nije bila dio ni mog izbornog programa 2016., ona je tu, rješavat ćemo je …/Upadica: Hvala vam./… pokušat postići što širi društveni konsenzus. Dobar dan. Premijeru, prvo kada točno mislite dignuti minimalac na 4.250 kuna? Drugo, obećavate sigurnost kažete da ćete osigurati sigurna radna mjesta, no istovremeno kažete da ne možete ništa učiniti za radnike Meggle-a, vjerojatno niti za radnike Crosca, tvornice duhana u Kanfanaru gdje je najavljeno preseljenje, radnike Saipema koji je najavio odlazak, dakle 200 domaćih inženjera dobiva otkaz, radnike šećerane u Virovitici koja se ugasila, radnike i radnice Kraša kojima se nude nepovoljni kolektivni ugovori, niste ništa napravili za radnike brodogradilišta koje ste do kraja uništili. Danas Hrvatska zajedno sa Grčkom, Italijom u skupini se nalazi zemalja EU sa najnižim stopama nezaposlenim, na samom smo vrhu nesigurnih ugovora o radu u EU. Hrvatski radnici rade više sati od prosjeka EU za plaću koja je među najnižima u EU. Kako mislite otvarati nova radna mjesta s mjerama smanjivanja poreza na najbogatije. **Jandroković, bi bio vrlo jednostavan, u našem dosadašnjem mandatu mi smo podigli minimalnu plaću za 754 kune. To vam je 2 puta više nego prethodne vlade zajedno, zajedno, ne jedna, nego više njih zajedno. Minimalna plaća se kao što znate se određuje jednostranom administrativnom odlukom vlade, ali se nikad ne donosi bez osluškivanja njenih efekata na gospodarstvo, na one sektore gdje ima najviše zaposlenih s minimalnom plaćom, tekstilna industrija, kožarska industrija, niz drugih industrija. Stvaramo preduvjete gospodarskog rasta da to možemo učiniti kao što smo i povećali prosječnu plaću u našem mandatu

Dobar dan. Evo, pitanje za mandatara, nadam se da neće omalovažavati i govoriti da urličemo na Markovom trgu u odgovoru i poštivati glasove građana koji su nam dali glas i tako smo osvojili saborski mandat. Moje pitanje će biti konkretno vezano za stranicu 40. programa Vlade i nadovezat ću se na zastupnika Stiera u duhu jučerašnje rasprave i pitat ću pitanje o željeznicama. Dobro je da iz ovih europskih sredstava većina ide ili dobar dio ide na željezničke infrastrukturne projekte, međutim ono što mene muči i ono što me brine i tu me zanima jer ništa o tome ne spominjete u programu Vlade, da li ćete vratiti HŽ Holding budući da sada imamo 3 HŽ poduzeća, sva 3 u vlasništvu države, ima dosta zemalja EU koje unutar okvira liberalizacije željezničkih usluga su zadržali HŽ Holding jer situacija da imamo 3 HŽ poduzeća iako su u državnom vlasništvu …/Upadica: Hvala vam./… a jedna radi protiv drugih, nije adekvatno za ostvarivanje ovih projekata. Hvala lijepa zastupniče Tomašević, ne razumijem ovu vašu uvodnu primjedbu, nije mi uopće jasna, to je prvo, ne vidim, ne znam na što se vi to referirate ako normalan razgovor za vas izaziva nekakav problem onda je to nešto drugo, ja sam vidio neke vaše kolege koji su umjesto normalnog razgovora ili pitanja artikulirali urlikanje na Markovom trgu, to je razlika između vas i nas, da budemo tu sasvim jasni. Što se tiče željeznica, mi ćemo u željeznice uložiti 3 milijarde EUR-a u idućih 10 godina. To sam odgovorio i zastupniku Stieru na čije se pitanje referirate. Što se tiče modaliteta upravljanja željeznicama, da li će to biti kroz 3 poduzeća temeljna, velika koja su danas ili će to biti holding, mi smo imali već tu raspravu, imali smo raspravu i u mandatu naše Vlade, ja sam zadužio ministra Butkovića da napravi jednu analizu koji je sustav učinkovitiji, da li gubimo negdje lošim upravljanjem ovako i da li bi bili bolji okrupnjavanjem …/Upadica: Hvala vam./… svih segmenata HŽ-a. To je pitanje na koje ćemo dati odgovor u ovom mandatu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Sada je na redu zastupnica Vidović Krišto. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine Plenkoviću vi ste u svom govoru najavili da ćete nakon ovog protuustavnog izbornog ciklusa ipak ustrajati u tome na protuustavan način sastaviti i vladu. Naime, znamo 11. i 12. izborna jedinica protuustavne su. U svom govoru ste iznijeli jednu neistinu naveli ste kao opravdanje za svoju suradnju sa protuustavno izabranim zastupnicima iz 12. izborne jedinice kako je to na dobrobit društva koji će dijeliti i nacionalne i univerzalne vrijednosti, evo tu dolazi do velikog upitnika. Račanova vlada je svojedobno izglasovala i donijela Deklaraciju o Domovinskom ratu, gospodin Pupovac je prisegnuo Hrvatskome saboru i kao hrvatski saborski zastupnik nazočio u Republici Srbiji jednom obilježavanju odnosno manifestaciji na kojoj se oplakuje Domovinski rat i Oluja i ostao je tamo dok se izgovarao ne samo kleveta na račun Domovinskog rada nego i da je hrvatska nacija ubila milion ljudi zbog etničke pripadnosti, što je laž …/Upadica: Hvala vam./… on je tamo ostao i time oklevetao državu umjesto da mu se sudilo zbog klevete vi ste ustrajali …/Upadica: Hvala vam lijepa./… na protuustavnom sastavljanju vlade s tim partnerom. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa uvažena zastupnice Krišto, nema ničeg protuustavnog ni u ovim izborima, ni u sastavljanu vlade, ni u mandatima zastupnika koji su izabrani u 12. izbornoj jedinici. Postoji jedan krug ljudi na hrvatskom političkom prostoru koji očito nisu upoznati dobro sa zadnjih 30 godina političke i pravne povijesti Hrvatske, pa niti naše arhitekture Ustave, Ustavnog zakona o manjinskim pravima, konteksta međunarodnoga priznanja. Ja recimo malo nešto malo o tome i kao pravnik i kao političar i kao diplomat znam i sjećam se nekih trenutaka, možda bolje neko drugi, možda ih se i vi sjećate ali ih ne vidimo isto. Zastupnici nacionalnih manjina su ako želite, i politička i pravna stečevina suvremene Hrvatske. Ja to neću mijenjati. To ova većina neće mijenjati. Vi to možete htjet mijenjati ali ja neću. Ja mislim da su manjine bogatstvo hrvatskoga naroda i hrvatske države. I da 30 g. hrvatske samostalnosti govori da je ta praksa dobra, dapače, volio bih i da Hrvati imaju ta prava u drugim državama. I to je ono na čemu ćemo se mi zalagati. Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade i sadašnji i budući, koristim ovu priliku prvo zahvalit vam za potporu i provedenu reformu vatrogastva u ovom sada već prošlom mandatu gdje se vratio dignitet vatrogasnoj struci i nadležnost nakon 100 g. HVZ-a. Zahvaljujem Zahvaljujem što smo u ovom programu Vlade za opremanje i modernizaciju vatrogastva što je vrlo važno a isto tako vas molim, evo prvo van čestitam za ove 22 milijarde eura koje smo dobili na korištenje ili ćemo dobiti kroz ovaj period, da bude posebna mjera, da nam date potporu da posebna mjera bude u okviru strategije planiranih trošenja tih sredstava za izgradnju vatrogasnih domova, nabavku novih vatrogasnih vozila, znači opremanje vatrogastva i školovanje vatrogastva što je važno a što je iskustvo zemalja koje su to već provele u proteklom periodu. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora i hvala vam na zalaganju za vatrogastvo. Vatrogastvo je izrazito važno, mi smo ga uvrstili kao što se sjećate u naš sustav domovinske sigurnosti na ovu Strategiju nacionalne sigurnosti. Vatrogasci su dali ogroman doprinos u brojim kriznim situacijama koje smo imali od požara, poplava, ovoga potresa i uopće u sustavu domovinske sigurnosti i civilne zaštite i mi to jako cijenimo. Naša je Vlada podigla HVZ na razinu središnjeg državnog ureda i mislim da smo na taj način napravili iskorak koji su ljudi poput vas koji godinama, desetljećima rade u vatrogastvu, željeli, to smo ostvarili kroz dijalog, mislim da je postojeći sustav i ulaganja i koordinacija bolji nego što je danas sigurno da ćemo i u idućem mandatu, bila to nacionalna ili europska sredstva nastojati ulagati u vatrogastvo, poboljšati položaj i JVP-a i DVD-a. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Sada je na redu zastupnik Kuzmanić. Hvala g. predsjedniče. Uvaženi mandatu, ne mogu da se osvrnem na vaše drugo poglavlje koje se naziva „Perspektivna budućnost“ koju nazivate konkurentna, vitalna i obrazovana Hrvatska. Moram vam reći da je u mandatu vaše prošle Vlade, većina konkretne, vitalne i obrazovane Hrvatske, napustila domovinu. U nijednom djelu vašeg programa nisam vidio što ćete napraviti da se taj dio stanovništva vrati jer egzodus koji se desio zadnjih 5 g. je najveći egzodus našeg stanovništva od Domovinskog rata. Ukoliko nastavite ovu politiku kontinuiteta koju ste najavljivali u predizbornoj kampanji, neće biti ugroženo samo ovo drugo poglavlje perspektive i budućnosti nego naša socijalna sigurnost, naš ekonomski suverenitet a i naša osnažena državnost. Jedino po čemu ćemo ostati prepoznatljivi bit će ova globalna prepoznatljivost ali po tome što ćemo to

onu formulu 2+3+2 otvaranja tržišta rada drugih članica EU-a nakon što je Hrvatska postala članica. Dakle to da je ovaj egzodus sada nije slučajan, on se događa sada jer su ljudi iskoristili pravo slobode kretanja, jedne od 4 temeljne slobode na kojima počiva EU-a i europski projekti. Ono što mi vidimo a posebice u zadnje godine, da je taj broj sve manji, da se taj broj rapidno smanjiva i naša je zadaća ostvarenjem ovoga programa, upravo o perspektivnoj budućnosti, obrazovanoj, vitalnoj, konkurentnoj Hrvatskoj. Zašto je tako nazvana? Pa zato da ljudi ostanu ovdje, dobiju kvalitetno obrazovanje, vitalna znači demografski uspješna Hrvatska, zato idemo na Središnji državni ured za demografiju kao horizontalnu mjeru i da budemo konkurentni na tržištima rada ovdje i u inozemstvu. I danas je to dvosmjerni proces, ja sam uvjeren, što Hrvatska bude ekonomski snažnija, da će pitanje odlazaka biti manje a dio ljudi će se vraćati. To ne ide preko noći pa ćemo na tom tragu i raditi. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi mandataru. U programu koji predlažete i koji usput budi rečeno, ima upola manje stranica od predizbornog programa HDZ-a, u djelu koji se odnosi na energetsku samodostatnost i tranziciju na čistu energiju, najavljujete povećanje kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, što toplo podržavam ali vi to namjeravate i dalje, Vlada jel', u vašem programu koji predlažete, citiram „poglavito na području foto-naponskih elektrana i vjetroelektrana“. Budući da znamo da vjetroelektrane imaju dominantnu uvoznu komponentu a foto-naponske se u principu na dva mjesta, na dvije lokacije samo sastavljaju od uvoznih komponenti, interesira me kada ova Vlada misli početi ulagati u obnovljive izvore energije ali sa dominantnom komponentom koja je domaća i razvijati hrvatsko gospodarstvo? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Izvolite, odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Vučemilović. U srži naše energetske strategije koju smo predstavili, koja je bila u javnoj raspravi i koja je usvojena u prošlom mandatu, upravu su obnovljivi izore energije temelj, to je temeljem globalne teme o klimatskim promjenama, to je temelje zelenoga plana Europske komisije. Da nema COVID-a 19, vjerujte mi, jedina globalna tema o kojoj bismo mi ovdje i u Europi globalno razgovarali, bila bi tema zelenog plana. Ona je sada u drugom možda planu na jedno vrijeme ali će se ja se nadam što prije vratiti na dnevni red. Mi smo ostvarili dosta i u pogledu vjetroelektrana i u pogledu solarnih elektrana, ministar Čorić ima sada značajno iskustvo u tom segmentu, nama je svima jasno da nerijetko upravo ta tehnologija koja se koristi za obnovljivu energiju dolazi iz inozemstva. Dapače, mi bismo bili zadovoljni kada bi proizvodnja nekog od tih segmenata ili cjelovitoga bila i u RH. …/Upadica: Hvala vam/…To je onda spoj i razvoja industrije i energetske sigurnosti …/Upadica: Hvala/… bazirane na obnovljivim izvorima energije. Poštovana kolegica Ahmetović, izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani g. Plenković, u programu koji ste obrazlagali piše da će se dovršiti izgradnja strateškog projekta LNG terminala na otoku Krku kao nacionalnog strateškog projekta koji će pridonijeti smanjenju energetske ovisnosti. Izgradnjom LNG-a neće se smanjiti energetska ovisnost jer to nije ulaganje u korištenje vlastitih izvora nego izgradnja infrastrukture novcem građana RH za transport energije za potrebe drugih zemalja, npr. Mađarske. Ako je to tako važan i pozitivan strateški projekt zašto ga poštovani g. Plenković još ni nakon 2.g. niste posjetili ili jeste daleko od očiju javnosti. S obzirom da u programu najavljujete posebnu brigu o otocima, otok Krk kao najposjećeniji i prometno najopterećeniji otok u RH bio bi sretniji da ste ovaj novac, dakle novac hrvatskih građana, uložili u uređenje državne cestovne infrastrukture na otoku Krku, pa koristim priliku pitati vas kada možemo to očekivati? Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepa uvažena zastupnice Ahmetović. Što se tiče cestovne infrastrukture na Krku ili bar kad se ide prema Krku mislim da smo u proteklih nekoliko mjeseci donijeli jednu dosta važnu odluku, a ministar Butković to jako dobro zna, znate i vi, a to je da je ukinuta konačno mostarina za doći na Krk, to je jedan. Što se tiče cestovne infrastrukture, plan ulaganja koji imaju Hrvatske ceste je zaista velik, voluminozan, mi smo ga u ovoj krizi nešto negdje morali reducirat, al siguran sam da je i otok Krk i njegova cestovna infrastruktura itekako planirana jer je važno da bude kvalitetna. Što se tiče projekta LNG-a, dakle to je projekt koji ćemo mi realizirati. O njemu se govorilo jako dugo. Ja znam i uvažavam vaš stav, ono o čemu smo mi vodili računa da je on ekološki siguran i čist. Dakle, neće imati nikakav efekt na ono što je vas legitimno zabrinjavalo, a to je efekt na okoliš, more i sve ostalo. Realizacija tog projekta vrijednog 234 milijuna EUR-a …/Upadica: Hvala vam/…će osigurati ne samo …/Upadica: Hvala/…našu energetsku neovisnost nego stratešku ulogu RH energetskoj karti Europe. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, uvaženi mandataru. Što se tiče konstruktivnosti ovdje primijetio sam da su neki zastupnici koji nisu stigli pročitati vaš program, program naše vlade, digli repliku prije nego što ste vi išta rekli. Što se tiče vjerodostojnosti vašeg rada i vaše vlade, o tome su sve rekli građani RH 5. srpnja i drago mi je što sam ja i HDSSB dio toga. Ono na šta želim stavit poseban naglasak, osim Ovršnog zakona, stečajnoga, mislim da dijelim optimizam da trebamo raditi i na daljnjoj zaštiti vladavine prava, daljnjim zakonskim uređenjima Zakona o kaznenom postupku, spriječiti curenje tajnih podataka, štititi građane, ubrzati pravosudni postupak i svima omogućiti jednako pravo da što brže i efikasnije pristupe sudovima. Hvala lijepo. Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa zastupniče Salapić, sad vas više ne vidim, pa oprostite. Hvala na ovom doprinosu. Nije neuobičajeno da se replike dižu prije govora, to smo već savladali svi, ja mislim da je to dobro i dobro je da ima puno replika da rasprava bude dinamična i da naši sugrađani čuju različita stajališta. Što se tiče stava građana, on je bio vrlo jasan, koliko je god to moguće u ovakvom izbornom sustavu. A što se tiče reforme pravosuđa, vi ste kao državni tajnik pridonijeli radu u tome segmentu. Brojni ključni glavni zakoni, bilo da je riječ o kaznenim zakonima, parničnom zakonu, nizu drugih aspekata, doći će na dnevni red. Imamo tih sistemskih pitanja za riješiti i borba protiv korupcije bit će na visokom mjestu. Ono što planiramo učiniti kao jedan zalog i političku poruku je ukinuti imunitet članovima vlade, to je jedan relikt koji postoji ovdje od sredine 90.-tih, mi ćemo taj zakon promijeniti …/Upadica: Hvala/…kako bi poslali važnu poruku o tome što mislim o borbi protiv korupcije. Hvala vam. Zahvaljujem. g. Predsjedniče i mandataru, 19. listopada 2016.g. predstavili ste i zatražili povjerenje 14. Vladi RH. Predstavili ste nam i zatražili povjerenje za 20 ministara i za vas kao 21. člana vlade. Danas dok je još ta vlada formalno dok ne izglasamo novu vladu, od tih 21 ministra 7 ih je u vladi ostalo do kraja, a 14 je otišlo, neki iz opravdanih, a neki iz manje opravdanih razloga. Da rastavim na slogove, kako vi volite, če-tr-na-est. Moje pitanje glasi, što mislite koliko će od ovih članova vlade dočekati kraj mandata? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa zastupniče Bauk, ja nisam od onoga Bračanina ni očekivao neko manje vickasto pitanje nego ovo, ali to je u redu. Mi se tu kao Hvaranin i Bračanin dobro razumijemo. Što se tiče odlaska ljudi iz vlade koja traje još danas nekoliko sati vjerujem, neki od njih su otišli svojom voljom, neki od njih su otišli u procesima rekonstrukcija, neki od njih su otišli na neka bolja mjesta, a neke od njih sam ja smijenio, ne nužno zbog kvalitete i ne kvalitete rada nego nelojalnog poteza bez presedana na hrvatskoj političkoj sceni i da imam takvu situaciju ponovno i sutra i napravit ću je opet. Mislim da je to važno da svi skupa razumijemo i oni to dobro razumiju i ja sam u korektnim odnosima sa svih četvero ministara koji su bili u toj situaciji. Ne mislim čak ni da je to bila njihova politička procjena, ali dobro. Što se tiče rada buduće vlade idemo sa ljudima koji su iskusni, koji znaju područja kojima će se baviti i očekujem da odradimo puni mandat na dobrobit RH. …/Govornik se ne razumije/… čestitke na početku, prvo na izbornim rezultatima i vašoj poziciji mandata, mandatara i drugo na smanjenju broja ministarstava, na 16. Sad smo se zbilja približili europskom prosjeku. Naime, analizirao sam ova dva dana broj ministarstva u EU, on je 15,4, ali analizirao sam zbog jednog ministarstva. Ministarstva kulture i medija, poštovani g. mandataru, niti jedna zemlja ne spominje medije. je pitanje zašto ste pristali na to, da li vam je netko to podvalio je to možda oblik novog suverenizma. S druge strane, danas ste pokazali novu sliku. Novo normalno i novu sliku. Pokazali ste, nažalost samo jedanput dozu samokritičnosti, kad ste rekli da ste tek sad uvidjeli važnost obrazovanja. Dakle, obrazovanja koje vodi kolega Fuchs, pa me zanima zašto niste dodali naziv ministarstvo obrazovanja, istraživanja, novih tehnologija jer stalno, stalno i to je pohvalno spominjete industriju 4.0.? Andrej (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče HS-a. Drago mi je vidjeti da ste dobro. U kampanji je bilo i samoinicijativnih sumnji da niste, ali meni je drago da ste vi dobro. Što se tiče kultura i medija, i Njemačka ima naslov Ministarstvo kulture i medija, prema tome, nije to nekakva naša invencija. Zašto smo stavili da tu razjasnimo tu priču jer vidim da uvijek se pokušava naći nekakva, negativni kut neke ideje. Pa nije valjda da netko misli da smo stavili Ministarstvo kulture i medija zato što mislimo kontrolirati medije. Ako je to zaključak, to sad nije više ni trivijaliziranje, to je banaliziranje i nerazumijevanje koje zahtjeva ozbiljnu pedagogiju. Mediji su jako važni u hrvatskom društvu, postoji niz zakona koje Vlada predlaže HS-u koji imaju zadaću regulirati zakonski okvir koji se bavi medijima. To ovako i onako radi Ministarstvo kulture, a da bismo naglasili značaj toga segmenta u djelokrugu ovog ministarstva smo ga eksplicitno stavili. Što se tiče broja ministarstava .../Upadica: Hvala vam./... on je razuman i ja se nadam funkcionalnim i učinkovitim. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu zastupnica Posavec Krivec. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. i više-manje stara i poznata lica. Između ostaloga, ovakvim prijedlogom nove Vlade zapravo vi preuzimate odgovornost i za kontinuitet, stoga u naslovu „Sigurna Hrvatska“ i svemu onome što ste danas predstavili, nažalost nijednom riječju niste spomenuli djecu, posvajanje djece u RH. To je rijetka To je rijetka tema, ni danas o njoj niste govorili. Reći ću vam samo. 450 djece ima uvjete za posvojenje, 1400 posvojitelja čeka, 851 ih je na listi preko 3 godine. 2019. posvojeno je samo 85 djece. 4 godine je puno za državu jednog mandata, ali jako malo za djecu. .../Upadica: Hvala vam./... Smatrat ću vas odgovornim Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Posavec Krivec. Draga kolegice, potičemo iz istoga sustava, što se tiče pitanja posvajanja djece i općoj skrbi o djeci, to je u mom razumijevanju dotaknuto čak kroz 2 segmenta nove arhitekture Vlade. Jedna je naravno, pitanje obitelji koja će biti u nadležnosti ministra Aladrovića, a drugo je demografija i mladi koje je u posebnom, novom središnjem državnom uredu. Dakle čak na dva mjesta s različitim aspektima. Pitanje posvajanje djece jest pitanje koje po meni ide presporo. Više puta sam razgovarao sa stručnim ljudima koji se bave tom temom. Kad gledamo realno brojeve, ima toliko malo djece koje bi trebalo posvojiti u Hrvatskoj, da gotovo da ne bismo trebali imati institucionalnu skrb. Brojevi su u biti mali, premda je nas samo 4 milijuna i jedna od zadaća novog ministra i svih suradnika njegovih bit će da ubrzamo te procedure .../Upadica: Hvala./... i da nastavimo proces deinstitucionalizacije. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Sada je na redu kolegice Benčić. Izvolite. Poštovani g. predsjedniče, poštovani g. mandataru, Imam pitanje koje je vezano uz intervenciju u porezni sustav. Naime, ako želimo pravednije društvo u Hrvatskoj, ako želimo manje ekonomskih nejednakosti, jedna od ključnih točaka jest porezna politika. Nažalost opet vidimo da u programu Vlade nema sveobuhvatne reforme poreznog sustava, koji bi se, sada vrlo regresivnog sustava, nas uveo u jedan progresivniji porezni sustav i tako omogućio smanjivanje nejednakosti u Hrvatskoj. Prvo, ono što vi predviđate je smanjenje poreznih stopa kod porezna na dohodak, međutim, još uvijek imamo samo dvije stope. Dakle, ono što bi mi tražili da razmislite je da se kao prvo uvede više stopa gdje će prva stopa poreza na dohodak biti niska, dakle neka stopa od 5% i onda progresivno rasti jer, ako nam je prva stopa 20%, ona je vrlo visoka. Drugo, ono što bi vas također, molili da razmislite je da se u program Vlade uvede unutar porezne politike i prebacivanje poreznog tereta .../Upadica: Hvala Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Benčić na ovome pitanju. Dakle mi smo u proteklom mandatu imali 4 kruga porezne reforme. Svi su težili pojednostavljenju i prohodnosti poreznoga sustava, svi su stupili 1. siječnja na snagu. Za razliku od 40-tak izmjena neke ranije Vlade, ali neću se više nikada vraćati na bilo koju raniju Vladu. Jedino na koju mogu se sad referirati je ova naša čiji mandat završava danas. Što se tiče poreznih rasterećenja, mi smo ih vrlo precizno već najavili. Ja sam siguran da vi znate da kako ministar Marić voli reći, u porezne škare trenutno ne ulazi čak od 2 800 000 naših sugrađana 1 800 000. 000. 1 800 000 uopće ne ulazi u porezne škare. Daljnjim rasterećenjima dohotka, to je smisao ovoga zakona, uz namjeru da kompenziramo te prihode jedinicama lokalne i područne samouprave mi želimo potaknuti gospodarsku aktivnosti .../Upadica:

osobno vam želim svako dobro u budućem radu. Međutim imam jedno pitanje u vezi ovog strateškog povezivanja Hrvatske sa iseljeništvom. Nažalost kao što znate naše iseljeništvo i dalje raste, ovi ljudi koje ste spomenuli koji se vraćaju u Hrvatsku su uglavnom umirovljenici, ne vraćaju se jer su našli nova radna mjesta nego upravo mladi školovani ljudi zbog ekonomske situacije i klijentelističkog modela upravljanja i dalje odlaze. S obzirom da je to tako, zašto uporno odbijate da naši građani vani u inozemstvu mogu elektroničkim ili dopisnim putem glasovati na izborima? Njih ima sve više i zar ne bi bilo u interesu Hrvatske njima olakšati to osnovno pravo na biranje i na taj način održati tu povezanost s njima? Hvala. **Jandroković, Budući da se mi poznamo malo dulje od ovoga današnjega dana saziva Sabora, pa evo tu ste i vi, tu je kolega Stier, tu je kolega Frka Petešić ljudi koji su u svojim dvadesetima devedesetih došli u Hrvatsku pa i Zdravka Bušić koja se vratila tada, ima puno ljudi koji su se vratili u Hrvatsku u različitim trenucima. Ekonomski aspekt je kako god mi to okrenuli uz sav osjećaj pripadnosti emocija nekako važan ljudima. U današnjem globaliziranom svijetu ekonomski aspekt je bitan, ukoliko ekonomski aspekt tj. njihova procjena da će im život ovdje biti i u ekonomskom smislu jednako dobar kao i tamo gdje jesu, mislim na Hrvate izvan Hrvatske na ove koji su otišli nedavno iz Hrvatske pa će se možda vratiti kroz Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske mi radimo niz programa, niz poticajnih mjera od učenja jezika do uopće njihovog dolaska u Hrvatsku pa da im omogućimo mogućnost da se vrate. Što se tiče izbornoga sustava elektroničkog glasanja to pitanje u Europi ima jedino Estonija, nijedna druga to zemlja nema. U ovom trenutku ne smatramo da su se stekli preduvjeti za takvo nešto. Hvala vam. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče Sabora. Gospodine mandataru. Prvo bi vas zamolio da uspoređujete današnju situaciju sa '91. godinom i sa Domovinskim ratom. Nije ista situacija, onda su ljudi ginuli, 15.000 ljudi je poginulo od toga 403 djece, najpotentniji ljudi u životnoj dobi od 18 do 25 godina i molio bih vas da ne plašite čestiti hrvatski hrabri narod. A postavio bi vam pitanje koliko ste pronašli nestalih u prošlom mandatu i osim što ste donijeli zakon 2019. godine o nestalima volio bih da mi kažete brojkom koliko ste ljudi našli, koliko je majki sahranilo svoje sinove osim što ste uspjeli naći od nestalog branitelja dragovoljca iz Francuske Jean-Michela, njegovu majku i dovest u stožer HDZ-a da je stavite kao ukras. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Hvala vam lijepa. Gospodine zastupniče Mlinarić. Vi očito ne poznate uopće komunikaciju koju imam sa majkom gospodina Jean-Michela Nicoliera ne od ovih izbora nego kroz cijeli mandat, ali dopuštam da to ne možete znat pa skačete prema zaključcima bez da ste informirani, to je prvo. A što se druge teme tiče o radu na pronalasku nestalih iz Domovinskog rata, više je ministar Medved napravio u ovom mandatu zajedno sa svojim suradnicima nego dvije prethodne vlade zajedno. Više se napravilo za zakonski okvir koji regulira prava Hrvatskih branitelja, Zakon o nestalima koji smo donijeli, povećan proračun, rješavanje brojnih nepravdi i praznina koje su bile nego u brojnim vladama do sada. Ja vjerujem da ste vi to pratili, možda niste uvažili, ali možda i niste pratili. Siguran sam da ćete kroz naš mandat i kroz činjenicu da ministar Medved sada preuzima ulogu potpredsjednika Vlade razumjeti poruku koju šaljemo i glede digniteta Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja u ovoj Vladi, a osobito pitanja nestalih i svih roditelja, supruga i udruga s kojima kontinuirano o toj temi razgovaramo i pomažemo. Ovime smo došli do kraja s replikama, tako da sada krećemo na raspravu. Prvo su na redu klubovi, javilo se 12 klubova i imamo do sada prijavljenih pojedinačnih rasprava 47, dakle radi se o satima koji su pred nama pa vas molim da budemo efikasni u raspravama, da se držimo Poslovnika i da svi aktivno sudjelujemo u raspravi. Prvi je na redu Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka poštovani kolega Tomislav Tomašević. Izvolite. Da iskoristim pravo mandatara onda da isto bez maske ovdje govorim pa tako vjerujem da će svi predsjednici klubova odnosno predstavnici klubova. Ova Vlada jest možemo reći reciklirana sa uglavnom istim licima u odnosu na prošlu Vladu, nešto rebrendirana sa nekim novim licima, ali samo nekoliko takvih lica u smislu novih ministara. Ova Vlada po nama u Klubu zastupnika Zeleno-lijevog bloka nije ona Vlada koja će Hrvatsku sa 20 godina zakašnjenja odvesti u 21. stoljeće u smislu borbe protiv klimatskih promjena, u smislu sve većeg jaza između bogatih i siromašnih u našem društvu, u smislu sve najadekvatnijeg obrazovnog sustava za izazove vremena, u smislu sve težih demokratskih standarda i blokiranja korištenja demokratskih instrumenata od strane različitih razina vlasti i na lokalnoj i na državnoj razini, u smislu sve veće političke korupcije, a posebice one na vrhu. Dozvolite da se osvrnem i na ovu situaciju današnju jer mi je potpuno neprihvatljivo kao saborskom zastupniku da četverogodišnji program Vlade od 50 stranica dolazi 40 minuta ranije zastupnicima. Doista ne znam za takvu praksu i mislim da ona nije dobra jer ako hoćete da sadržajno razgovaramo o programu Vlade, onda mislim da zaslužujemo kao saborski zastupnici i da imamo dovoljno vremena da se za isti možemo pripremiti. A onda mi je isto tako neprihvatljivo da kad svi oporbeni klubovi traže stanku od barem sat vremena kako bi taj program od 50 stranica mogli proučiti, na kraju dobiju stanku od 15 minuta. To nije poštivanje čini mi se, niti oporbe niti oporbenih klubova, to znači otprilike 20 sekundi po jednoj stranici samo da to pročitamo. Mislim da to nije način kako treba početi mandat nove Vlade koje svi vjerujem da će se ovdje na kraju dana ili nekad kasnim noćnim satima, izglasati povjerenje to. Isto tako program Vlade je isto tako recikliran, ponavlja se u nekim stvarima iz mandata u mandat. Evo čuli smo primjer nacionalne Dječje bolnice u Blatu, čuli smo primjer Imunološkog zavoda koji bi nam itekako dobrodošao u ovoj epidemiji ali ga nemamo. Ja o Imunološkom zavodu slušam već godinama i od strane HDZ-a ali ne vidim da se išta u tom smislu pomaknulo. Čak su se neke i pomaknule od strane grada Zagreba u partnerstvu sa Vladom ali nije bilo s druge strane adekvatne reakcije i evo opet ponovno u novom programu Vlade, opet eto taj mistični Imunološki zavod o kojem svi pričaju, svi se zaklinju u njega, svi bi rado da ga imamo, ali nikako da ga imamo i kad nam je bio najpotrebniji, nismo ga imali. Mandata je govorio o transformaciji Hrvatske u otporno gospodarstvo. I drago mi je da koriste ovaj termin „zeleno otporno gospodarstvo“ jer je baš to bio termin koji je isto tako i naša koalicija koristila kao jedan od tri programska stupa, znači zeleno otporno gospodarstvo jer je ova kriza pokazala svu ranjivost ekonomije naše i hrvatskog društva i s time se slažem međutim isto tako ajmo se malo i podsjetiti ko je kriv da smo došli uopće u situaciju da imamo tako ranjivo gospodarstvo koje nije izdržalo ni osnovne epidemijske izazove. kriv, ko je bio pretežno na vlasti u posljednjih 30 g. da smo se doveli u ovu situaciju, da smo dozvolili kriminalnu privatizaciju s jedne strane, da smo povećali nejednakosti među našim građanima s druge strane? Da smo uništili ili smanjili svoj ekološki kapital odnosno obnovljive prirodne resurse koji se stalno obnavljaju i jednom kad ih uništite, smanjujete si ekološki kapital i nema povratka na staro, znači od šuma, tla, vode, biološke raznolikosti itd. To je koncept razvoja na kojem smo izgradili ovo društvo koje imamo danas. I ono što je isto tako bitno a o čemu je mandatar govorio, kaže mandatar, otporniji turizam. Ja ne znam doista šta bi to bio otporniji turizam ali ono što znam jest da bi gospodarstvo cijelo bilo otpornije, ne može toliko ovisiti o turizmu. Tako da evo doista me zanima šta bi taj otporniji turizam značio ali ne vidim kako Hrvatska među zemljama članicama EU-a sa jednim od najvećih udjela u BDP-u od strane turizma može imati otpornije gospodarstvo za bilokakve izazove koji nas čekaju u budućnosti jer tu neće biti samo epidemije, to može ne daj bože biti i neki teroristički napada, to može biti i nekakva ekološka havarija na Jadranskom moru i šta smo onda? Turizam je vrlo ranjiva ekonomska grana koja je vrlo podložna različitim vanjskim utjecajima na koje mi nemamo odgovore a dozvolili smo deindustrijalizaciju zemlje. I s te perspektive, da, zelena industrijalizacija, zelena reindustrijalizacija u skladu sa tehnologijama 21. st. mora biti ključ hrvatskog razvoja kako bi došli do tog zelenijeg, otpornijeg gospodarstva, kako bi bili što manje podložni krizama i vanjskim šokovima koji će nam stvoriti onda ekonomske a onda i društvene i socijalne probleme. Što se tiče samog sastava Vlade i smanjenja broja ministara, manje ministara, da iskoristim ovaj termin od mandata „vrckav“, manje ministara onda znači i manje korupcijskih afera, znači i manje vjerojatno i ministarskih ostavci i manje rekonstrukcija Vlade i manje opoziva ili inicijativa za opoziv zbog korupcijskih afera, manje neprijavljenih nekretnina u imovinskim karticama ministara, manje parfema i dezodoransa koji se kupuje od strane ministara službenim karticama, znači svega toga manje. U tom smislu bilo bi najbolje doista da Vlada ima dva ili tri čovjeka pa bi svega toga po ministru takvih afera bilo manje. No dobro, govorilo se dosta o resetiranju Vlade i recikliranom programu Vlade pa kad sam već na temi recikliranja, tu svako ima neki svoj fokus, ja ću o tome više govoriti u pojedinačnoj raspravi ali rekao bi i u ime kluba zeleno-lijevog bloka kojemu je itekako zelena komponenta razvoja i zaštita okoliša itekako ključna ili jedna od ključnih tema uz smanjenje društvenih nejednakosti i veću demokratizaciju hrvatskog društva a to je zapravo prijedlog, znači g. Tomislava Čorića za ministra novog ovog ministra gospodarstva i održivog razvoja, znači novog mega ministarstva u kojem imamo održivi razvoj i gospodarstvo iako je održivi razvoj zapravo sadrži gospodarstvo i nema održivog razvoja u kojem gospodarstvo nije jedan od tri stupa pa sam i nazvao to ministarstvo pleonazma i iz te perspektive imajući na umu da će zaštita okoliša biti u tom mega ministarstvu zapravo privjesak, s obzirom na to kako je g. Čorić obavljao prošli ministarski mandat, sjetimo se afere Krš Pađene, neću sada ići o tome u detalje, ali bome hoću u pojedinačnoj raspravi, smo mišljenja da će zaštita okoliša u tom mega ministarstvu a time onda i zaštita okoliša kao jedan od prioriteta cijele Vlade, izvući na kraju deblji kraj. Isto tako, moramo reći da doista, a pratim dugo različite ministre i ministrice zaštite okoliša, doista se ne mogu sjetiti da je nekom ministru zaštite okoliša Ustavni sud suspendirao okolišni propis a radi se o uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom o izmjeni te Vladine uredbe da ustavni sud suspendira okolišni propis jer ne ispunjava ciljeve zaštite okoliša. Evo, u tom smislu doista se ne mogu sjetit takvog podviga za bilo kojeg ministra ili ministricu zaštite okoliša u RH, a bilo ih je bome svakakvih. S nekima od njih sam surađivao uspješnije, s nekima manje uspješnije i kao član vladinog savjeta za zaštitu okoliša, al toga, takvog primjera se doista ne mogu sjetiti i mislim u tom smislu po meni da je ministar Ćorić jedna od najslabijih karika u ovoj novoj vladi koja se ovdje predlaže. Što se tiče, nešto o čemu je govorio mandatar Plenković, koji je rekao da se ne sjeća zašto sam tako započeo svoju ovo je ne samo reciklirana vlada nego i zakašnjela vlada iz perspektive Zakona o obnovi Zagreba i okolice, to je vrlo dobro javnosti poznat bio naš stav o raspuštanju sabora i provociranju novih izbora za sabor usred ljeta, usred epidemije, zbog čega je i došlo do puno manje izlaznosti u odnosu na druge parlamentarne izbore u RH i moram priznati budući da je mandatar rekao da ne znam o čemu govorim, samo bi ipak kratko to malo podsjetio i stavio u kontekst. Meni je, moram priznat, potpuno neprimjereno da mandatar dok predaje 76 potpisa predsjedniku države kako bi eto došao pred nas kao mandatar, vrijeđa nas kao saborske zastupnike da smo urlikali na Markovom trgu radi skupljanja političkih, skupljanja političkih znači, evo još jednom ću reći. Ja smatram da je potpuno neprimjereno da kada dolazi budući mandatar na Pantovčak da govori da su neki urlikali na Markovom trgu i skupljali političke poene na temi potresa, a da oni tj. mi jer ste se očito referirali na nas, ne znam na koga drugog bi se referirali, ne znamo obnoviti Zagreb, a vi kao rođeni Zagrepčanin to znate. Ja mislim da je to potpuno neprimjereno i da je …/Upadica iz klupe se ne

i parlamenta kao vrhovne političke institucije u ovoj zemlji i isto tako saborskih zastupnika. Znači, govorili ste o tome kada ste i zvali predstavnike oporbenih klubova da poštujete birače koji su tim opcijama dali, dali svoj mandat i da ste iz poštovanja prema tim biračima nas zvali na, u, na razgovor u 4 oka. Upravo ovim upadicama i upravo takvim neprimjerenim, po meni, izjavama koje ste dali i na Pantovčaku, pokazujete da nema tog poštovanja prema biračima, prema biračima koji su nam dali mandat. Iz te perspektive mislim da to ne pokazuje ono što vi, evo citirat ću vas „očekujem konstruktivnu suradnju i poštujem birače svih ovdje političkih opcija“. Znači, mislim da ovo nije primjereno, mislim da ovo nije poštivanje birača svih političkih opcija i mislim da ako želite konstruktivnu suradnju, a ja se nadam da je doista želite, ako želite konstruktivnu oporbu onda i mi kao oporba očekujemo, od očito buduće vlade koja će danas ili noćas dobiti povjerenje, da isto tako budete konstruktivni. Meni je isto tako nepojmljivo da je politička kultura u ovom parlamentu u HS čak bi rekao gora nego u Gradskoj skupštini Grada Zagreba iz perspektive toga da prijedlozi koji dolaze od strane oporbe su automatski odbijani bez obzira radi li se o nekim dobrim prijedlozima ili ne. Na vama je da prosudite, na budućoj vladi da li su to dobri ili ne prijedlozi, ali samo da ih se odbija iz perspektive toga da dolazi u ime oporbe mislim da nije taj konstruktivni dijalog koji se očekuje između vladajuće većine i oporbe, posebice imajući na umu krizu epidemijsku, ekonomsku, socijalnu, ekološku krizu koja nas čeka u slijedećem mandatu ove vlade. Iz te perspektive mi ćemo glasat protiv ove vlade kao oporbeni Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka. I još jedno pozivam, mi smo spremni kao klub podržati sve prijedloge zakona koji dođu od ove vlade ukoliko smatramo da su u interesu građana RH. Ali jedno tako očekujemo, isto tako od vlade odnosno od vladajuće većine da podrži sve dobre, iz vaše perspektive, dobre oporbene prijedloge ukoliko su oni u korist većine građana u ovoj zemlji. Mislim da je to minimum za nekakav dijalog koji ste ovdje priželjkivali prilikom predstavljanja vaše vlade. Zahvaljujem.

za vrijeme govora saborskog zastupnika predsjedatelj se brine o tome da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru, što je bilo činjeno, pa ja vas molim da ubuduće onda spriječite to. Hvala vam Dobro, ja mislim da nije bio ometan i da je mogao reći sve što je rekao. Izvolite kolega Bauk, vi ste digli ruku. g. Potpredsjedniče, dobio sam informaciju od zastupnika koji su na galeriji da se javljaju po Poslovniku ili za povredu Poslovnika, al da nema tko da ih uoči vizualno, pa molim da sa stručnom službom vidite da i oni budu u ravnopravnom položaju ko i mi koji smo u dvorani. Dobro, naravno, evo ja molim službe da ovaj obrate pozornost na to da ako se netko javi bilo za kad će kasnije biti moguće za povredu Poslovnika ili bilo repliku da obrate pozornost na to. Evo, poštovani zastupnik Vrkljan isto povreda Poslovnika. hvala. Ja bi se pridružio ovome oko povrede Poslovnika, znači Članak 238. molio bi mandatara i vjerujući u tome da će dobiti potrebnu većinu od 77 glasova, ali vi ste ovdje u poziciji nekoga tko je došao tražiti potvrdu svoga mandata i ovaj dom je iznad Vlade RH pa vas temeljem toga molim da ne prekidate

Dajte molim vas, prvo svi zastupnici, pročitajte Poslovnik, ja vas sve lijepo molim da pročitate Poslovnik pa ćete između ostaloga vidjeti da nije se moglo dati jedan sat stanke, nego da stanka može biti najmanje Hrvatskog sabora molim vas da čuvate dignitet ovog sabora. Gospodine mandataru oprostite ako ikako mogu, nemojte baš na mobitel tipkati dok vam uvaženi kolega saborski zastupnik se obraća ili skrolati ili ne znam što radite na mobitelu. I isto tako vas molim, mi smo ovdje čuli, gore u galeriji, dakle ometanje kolege dok je koristio svoje pravo i govorio, gospodin mandatar mu je upadao u riječ. Ja vas molim da zaštite dignitet ovoga sabora. Hvala. Dobro. Ja procjenjujem da nije povrijeđen ovaj Poslovnik jer kad bismo tako procjenjivali povredu Poslovnika, vidjet ćete malo kasnije, kako se, kako nastavimo sa radom toga morao bi dijeliti opomene stalno. Jel smo sada završili sa povredama Poslovnika i tim folklorom? Kolega Vrkljan izvolite. svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika. To točno piše. Pa molim da to uvažite. Ovako, ajmo se sad dogovoriti. Predsjednik Hrvatskog sabora je rekao da je on benevolentan i da zlorabljenje institucije povrede Poslovnika neće kažnjavati danas opomenama. Ja neću biti tako benevolentan pa ću zlorabljenje institucije Poslovnika, kad se ona zlorabi umjesto replike kažnjavati opomenom i odgovarajućim kaznama, odmah unaprijed da najavim. Izvolite poštovani zastupnik Troskot. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Poštovani dopredsjedniče sabora, mislim da ovo nije folklor nego da bi stvarno trebalo zaštiti dignitet našega sabora bez obzira što se radi o mandataru naše Vlade i to mi poštujemo, mislim da nije u redu da se uskače i da se prekidaju razgovori da nam se onemogućuje da nesmetano se izražava mišljenje. Nitko od nas nije uletavao mandataru u riječ kad je govorio pola sata, pa bismo s obzirom na Ustav i na …/Upadica: Oprostite, to je povreda Poslovnika ili što?/… ja vam ne znam koji su to članci, ali mislim da bi trebalo zaštiti sve naše zastupnike da bismo trebali biti jednaki i da se upadicama, da ste trebali zaštiti mladoga gospodina koji je iznosio svoje ideje. Dobro. Slijedeća rasprava u ime Kluba Hrvatskih suverenista bit će podijeljena između poštovanog zastupnika Zekanovića i poštovanog zastupnika Pavličeka. Najprije poštovani zastupnik Zekanović. Ovo ne znam jel dezinficirano? Je, je, mislim ne radi kolege Tomaševića, nego radi mandatara Plenkovića bio je nedavno sa kolegom Malenicom koji ima koronu, jel tako? I tu vidimo dvostruka mjerila isto. Znači, mandatar Plenković može boraviti sa zareženim korona virusom u zatvorenoj prostoriji sat vremena i nema samoizolacije. Jel tako? Tu ste. Kolega Malenica ima korona virus. Vi ste s njim bili 16. ovog mjeseca, prije par dana bili ste na sjednici Vlade. Jel dobro govorim? I nema samoizolacije. Druga stvar, koja meni odgovara osobno, a to je ove maskice, evo ne znam nekom je ostala maskica poslije dezinfekcije, znači jučer smo morali imati maskice ovdje, opominjani smo zbog maskica, a danas dolazi mandatar Andrej Plenković, koji kaže ja ću bez maskice. Naravno, predsjednik sabora odmah mijenja pravilo, meni je drago da mi ne moramo imati maskice ovdje, ali interesantno je kako smo mi presedanom Andreja Plenkovića dobili pravo da raspravljamo bez maskice. I bio sam opomenut i bio sam opomenut potpredsjedniče. Moram se osvrnuti na ovu situaciju od maloprije. Dakle, maloprije je potpredsjednik sabora, niste išli za tim, malo ste bili zamišljeni očito, Andrej Plenković upadao u riječ kolegi Tomaševiću, barem minutu. I vi ste to ignorirali, niste ga niti ni upozorili. Tako se to ne radi. Ali idemo mi na temu. Prvo bih čestitao Andreju Plenkoviću i Miloradu Pupovcu na mogućnosti što će sastaviti novu hrvatsku Vladu, čestitam vam i SDSS-u i HDZ-u i ostalim partnerima na novoj hrvatsko-srpskoj ili srpsko-hrvatskoj Vladi. Dobili ste povjerenje građana i to je legitimno da vi to napravite. I rekao bi vaše ime je vaš program. Dakle, SDSS povlaka HDZ povlaka jedan član HNS-a povlaka Radimir Čačić, to je vaš program. Tako da onih 50 stranica koje ste nam poslali jutros kasno, odnosno maloprije same sjednice, nije ni bitno. Ali interesantno i kolegica je primijetila, vaš program izborni je imao 100 stranica, a program Vlade ima 50 stranica. Gdje se tih 50 stranica izgubilo, i to je za jednu analizu. Jučer sam govorio, niste vjerojatno čuli, kako je jako znakovito to što ste ukinuli, izbacili Ministarstvo demografije, nema ga više. Stavili ste ga na razinu državnog ureda. To ste mogli napraviti sa Ministarstvo obrane, sa Ministarstvom vanjskih poslova, s bilokojim drugim a ne s najvažnijim ministarstvom danas u Hrvatskoj. Osijek, Rijeka, Šibenik su izgubili 25 i više posto stanovništva zadnjih nekoliko desetljeća a za vrijeme vaše Vlade, taj prirodni pad nije zaustavljen. Jako mi je interesantan i znakovit vaš odgovor na ono jednostavno pitanje koje sam vam postavio u replici. Želite li odnosno hoćete li u mandatu koji ćete upravo pokrenuti, zaštititi život od njegovog početka odnosno začeća? Vi ste odgovorili, pripremili dobar odgovor, sjajan. Mi smo za zaštitu života međutim nećemo ga zaštititi. Ponovit ću, vi ste za zaštitu života međutim nećete ga zaštititi. Samo malo mi objasnite kako ste vi to onda za zaštitu života kad ga nećete zaštititi? Samo evo, to ja ne razumijem. Ne razumijem kao što ne razumijem one okomite i vodoravne mjere o kojima stalno govorite. A možda i to jednog dana objasnite. Ovdje su bili spomenuti, vi ste spomenuli također nacionalne manjine kao bogatstvo. Super, je, i u Njemačkoj i u Francuskoj i u Bugarskoj, svugdje su one bogatstvo međutim Hrvatska ima jednu ipak malo drugačiju situaciju a situacija je da je jedna nacionalna manjina, ona M. Pupovca, ne tako davno, prije 25 g. je to bilo, je li, oni zadnji trzaji njihovi, rušila, razarala, pljačkala našu državu Hrvatsku a nikad se predstavnici te nacionalne manjine nisu ispričali za to što su uradili. Zato nemojte mi te floskule, molim vas o bogatstvu nacionalnih manjina. Nitko nema ništa protiv bilokoje nacionalne manjine međutim bitna je razlika pripadnici jedne nacionalne manjine, manjine kojoj pripada M. Pupovac i vaš potpredsjednik Vlade B. Milošević su prije 25 g. granatirali ovaj grad i nikada nitko nije rekao riječ iz njihove zajednice da kaže oprostite, braćo Hrvati, oprostite braćo Hrvati nego upravo suprotno, nikada nisu izgovorili dvije riječi u kombinaciji Domovinski rat. Oni i dalje govore o sukobu. Spomenuto je i pitanje Srbije odnosno odnosa sa Srbijom. Moj interes stvarno prestaje na Dunavu u Iloku, ne zanima me što se događa s one strane osim po pitanju hrvatske zajednice koja živi u Srbiji. Međutim kad govorimo o toj državi, meni je ipak krivo što ste vi najveći lobist ulaska te države u EU a da niste postavili uvjet toj EU da evo kolega je gore govorio Mlinarić, o nestalima. Da niste im postavili uvjet, recite nam gdje su naši nestali, platite ratnu odštetu, recite da ste agresor bili na hrvatsku državu i to je ono što ne valja. nego što prepustim riječ Pavličeku, ovdje moram reći još jednu evo, dvije rečenice o jednoj aktualnoj temi, a to je famozni novac koji dolazi iz EU-a. Tisuću i pedeset milijardi je novi europski proračun, nova generacija tzv. pomoć, to je 750 milijardi, od toga je 360 zajam, 390 tzv. pomoć. Ali sada evo ključno pitanje, evo po prvi put će to netko reći u Hrvatskom saboru. Odakle EU izvlači taj novac? Tiska li ga? Ne tiska. Ima li negdje u sefu pohranjenog? Nema. Evo predsjedniče Vlade, pitanje. Ja ću i dati odgovor ali vi potvrdite ili recite da sam u krivu. Taj novac će biti namaknut nekakvim novim porezima. E sada, mi smo fiskalno svako za sebe, jel to znači uvođenje nekakvoga europskog poreza, nekakvog novog davanja? Jel to znači da će ta EU još više pustiti pipke na sve države članice i da će Hrvatska biti i manje suverena a to je ono protiv čega se Hrvatsku suverenisti bore? Odakle će EU namaknuti novac, što to znači za hrvatske poduzetnike, što to znači za hrvatske građane? Hoćemo li mi morati plaćati neki novi hrvatski porez ili po prvi puta, neki europski porez? Jer novca nema u sefu i EU ne tiska novac.

stanku tijekom koje ćemo imati iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika do 2 sata.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani mandataru, žao mi je jer nisam dobio direktan odgovor vezano za mogućnost uvođenja dvojezičnosti u grad heroj od vas, ali dobro, dug je dan i bit će još pitanja, bit će još, aj se nadam i odgovora. Prvo želim zahvaliti i predsjedniku sabora, g. Jandrokoviću što nam je omogućio stanku od 15 minuta kako bi proučili program vaše Vlade, ja sam čak uspio u 14 minuta to napraviti, vidi se da je vrlo sadržajan i stvarno ste vrlo temeljito odradili ovaj program barem u ovome što ste nama predočili. Želim postaviti pitanje vama premijeru, jeste li čuli nekad za mjesto Bapska? Šarengrad? Tompojevci? Soljani? Berak? To su mjesta u V. izbornoj jedinici koja su u zadnjih 20 g. toliko demografski opustošena da više nemate tamo s kime kavu popiti. Dat ću vam primjer jedne Babske, 1991. godine po popisu stanovništva 1680 ljudi je živjelo u tom mjestu, nakon povratka 1350 2001. godine na popisu, danas manje od 600. I vi govorite o demografskoj obnovi, a ukidate Ministarstvo demografije. Govorite u vašem izlaganju o pojmu novog suverenizma, nama u klubu Hrvatskih suverenista je drago da spominjete pojam suverenizma, samo me zanima što za vas znači pojam novog, ja ja bih rekao europskog suverenizma. Jeli taj pojam novog suverenizma se odnosi na to što dan danas nismo riješili pitanje nestalih 30 godina od Domovinskog rata? Odnosili li se taj pojam na ne rješavanje graničnih sporova i dan danas sa susjednim državama od BiH, Srbije? Obuhvaća li taj pojam i kada vaš koalicijski partner ode u Bačku Palanku 4. kolovoza i sluša žalopojke o tome kako su Srbi protjerani '95. godine, sluša srbijanskog predsjednika Vučića o tome kako je … bila genocidna i zločinačka i sutradan dođe u Zagreb i ne kaže ni riječi o tome. Ako je to pojam novog suverenizma mi u klubu Hrvatskih suverenista to ne gledamo tako. Govorili ste i o 4. industrijskoj revoluciji, a znate i sami da nažalost i u vašoj Vladi i svim prethodnim vladama su svi veliki investitori strani u velikom luku zaobilazili RH. Imate Imate primjer Mađarske, imate primjer Slovenije, imate primjer pa čak i Srbije gdje je recimo autoindustrija ušla u te zemlja u Hrvatsku ni traga o tome. I na kraju govorili ste o tome kako je ova Vlada dala puno za grad Vukovar, ja vam nikada neću osporiti da niste pomogli gradu Vukovaru što i očekujem od Vlade RH kao i od svih prethodnih vlada koje su pomagale gradu Vukovaru jer je grad Vukovar kada je bilo najpotrebnije dao veliki obol upravo stvaranju ove države i omogućio svima nadam da upravo i ja budem danas ovdje i vi danas ovdje. No isto tako se sjetite jednog sastanka 9. prosinca prošle godine kada ste bili nazočni upravo vi i brojni ministri iz buduće vlade, gdje su došli investitori iz Švicarske i htjeli i dan danas žele uložiti preko 20 milijuna eura u izgradnju hotela na području grada Vukovara, vi ste tada rekli do kraja godine ćemo dobiti odgovor vezano za promjenu urbanističkog plana, a radi se prvenstveno o povijesnom mišljenju Ministarstva kulture. Ni danas odgovora pozitivnog nije došlo, on je čak došao prije nekoliko dana i ponovo je negativna. Toliko o tom odnosu prema investitorima i tom odnosu među ostalim i prema istočnoj Slavoniji i pomaganju otvaranja novih radnih mjesta od tih famoznih 100.000. Upravo zbog svega ovoga klub Hrvatskih suverenista neće dati potporu i podršku ovoj Vladi,

hitno na nivou svih gradova i općina u PGŽ-u donesu odluke o gospodarenju komunalnim otpadom u kojima će biti jasno da se biorazgradivi komunalni otpad mora odvojeno prikupljati i lokalno kompostirati.

poštovani zastupnik

slijedeći klub zastupnika je onaj HSS-a i HSU-a u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege,

Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika je onaj HSLS-a i Reformista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Dario Hrebak. Izvolite.